popisima birača, prvo čitanje, P.Z. br. 615; Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav. Ljudska prava i prava nacionalnih manjina i useljeništvo. Izvješće ste primili na sjednici. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda Antun Palarić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. **Palarić, Antun** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospođe i gospodo zastupnici, popisi birača u Republici Hrvatskoj su evidencija svih hrvatskih državljana koji su navršili 18 godina i kojima nije u sudskom postupku oduzeta poslovna sposobnost. Dakle svih onih

sukladno ustavnoj uredbi po kojoj se jamči biračko pravo svim državljanima za predsjedničke izbore i za parlamentarne izbore. I gdje se obvezuje država da mora omogućiti hrvatskim državljanima koji se zateknu u inozemstvu i imamo poseban popis birača za hrvatske državljane koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske. Taj popis birača vodi Gradski ured Grada Zagreba za opću upravu naziva se skračenim nazivom središnja evidencija. Zakon o popisima birača donesen je 1992. godine. Do sada nije mijenjan, ali je u međuvremenu došlo do implementacije suvremene tehnologije u vođenju popisa birača. Stoga je bilo nužno intervenirati i u sam sadržaj zakona. Zakon je pripreman na vrlo transparentan način. Prije samog upućivanja u vladinu proceduru mi smo organizirali Okrugli stol zajedno sa Misijom OESS-a u Republici Hrvatskoj i Udrugom GONG koja se bavi ovom problematikom. I na taj Okrugli stol pozvani su predsjednik Hrvatskog sabora koji se pozivu odazvao. Premijer koji je također bio tu. Predsjednik Vrhovnog suda koji je sudjelovao u radu i predstavnici Ustavnog suda i brojni ministri, saborski zastupnici. Ali ne samo to već i organizacije civilnog društva. Kandidati za Državno izborno povjerenstvo. Važeći sastav Državnog izbornog povjerenstva. Međunarodne institucije od veleposlanika Finske koji je predsjedao u to vrijeme Europskom unijom odnosno Finska je bila zemlja predsjedateljica. Do voditelja delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj. Dakle jedan vrlo širok i otvoren skup smo organizirali na kojem je prezentiran Nacrt prijedloga zakona i koji je temeljito raspravljen i primjedbe sa tog skupa, a naročito primjedbe stručnjaka koji su nam pomogli ugrađeni su u ovaj tekst zakona. Najviša novina u Zakonu o popisu birača je da se on vodi isključivo elektronskim putem i da je popis birača svim hrvatskim državljanima putem naše web stranice i putem operatera. Dakle, putem SMS poruka. Nadalje, ovim zakonom pokušavamo olakšati hrvatskim državljanima koji se zateknu u inozemstvu rješavanja svoga statusa. Naime, imamo prilike i kod svakih izbora uvijek su se javili problemi oko osiguranja prava glasa hrvatskim državljanima koji se vani zateknu bilo da su imali prijavljeno prebivalište u nekom od države ili gradu u toj središnjoj evidenciji ali su mijenjali svoje prebivalište a da o tome nisu obavijesti tijelo koje vodi popise birača bilo da su se zatekli izvan Republike Hrvatske a da to nisu također prijavili tijelu koje vodi ih u popisu birača. Stoga imamo posebno poglavlje koje predviđa registraciju popisa birača privremenu u inozemstvu. Kad se govori o popisima birača onda se često imputira da su oni nesređeni, da su u popisima birača mrtve duše, da uspoređuju se popisi birača sa popisom stanovništva i onda se pokušava imputirati da bi zbog takvih popisa birača mogla doći u pitanje legitimnost vlasti izabrane na izborima. To činjenica jest da po nekakvim statističkim procjenama popisi birača ne uklapaju se u statističke norme u pogledu stanovništva mlađih od 18 godina, ali za to postoje tri vrlo važna razloga. Jedan je razlog što su u popisima birača u Republici Hrvatskoj navedeno i 400000 hrvatskih državljana koji imaju prebivalište i izvan Republike Hrvatske i kod popisa stanovništva oni nisu ni mogli biti upisani. Točnije, prema zadnjim podacima 401510 birača je upisano u popis birača, a imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske. Drugi je razlog što je dio hrvatskih birača koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj negdje drugdje izvan svoga mjesta stanovanja. Neki su još u izbjeglištvu. Neki su na privremenom radu u inozemstvu, nisu se odjavljivali, nisu evidentirali svoje odsustvo. Oni imaju pravo biti prijavljeni, prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj. Nitko im to pravo ne može oduzeti. Ali na dan popisa tamo nisu zatečeni stoga stanje popisa stanovništva i u tom dijelu ne odgovara popisu birača. U Hrvatskoj je na žalost prisutna i jedna činjenica da nam stanovništvo stari, da je sve manji broj ljudi se rađa, da je sve manja generacija koja dolazi, a produžava se životni vijek. To je pozitivna činjenica, ali to znači da je sve više ljudi starije od 80 i 90 godina koji ostaju evidentirani u popisu birača. mi želimo ovu evidenciju maksimalno očistiti, urediti. Mi smo primjenom suvremene tehnologije i jedinstvenog matičnog broja došli do takvog stanja da nemamo ni jednog dvostrukog upisa, jer nam to sam sustav ne bi dopustio kad bi neki ured i pokušao na dva mjesta uvesti nekog ako je već upisan u popis birača, jer bi jedinstveni matični broj signalizirao da je on već upisan i stoga to nije moguće raditi. mi znamo što je život. Mi znamo da popisi birača moraju biti zaključeni prije održavanja izbora i da u tom periodu od zaključivanja popisa birača koliko god oni bili ažurni ažurni na žalost umrijet će 800, 900 ili 1000 ljudi i stoga ćemo uvijek imati u popisima birača nekoga tko je umro u najmanju ruku od dana zaključivanja birača do dana izbora. Ja i s ovog mjesta oštro osuđujem bilo kakvu manipulaciju na izborima. Moramo reći da u izbornom procesu u Republici Hrvatskoj sudjeluje na biračkim mjestima oko 36000 članova biračkih odbora, predsjednika, zamjenika predsjednika, pa članova i njihovih zamjenika i da su ti ljudi uredno i korektno odradili svoj posao i da je po tome Hrvatska ocijenjena kao zemlja visoke demokracije, da mi više nemamo promatrača na izborima i to je dobro. I to treba zadržati i dapače i još uložiti napore u edukaciju osoba koje sudjeluju u postupku provedbe izbora kako bi posao obavili lakše i kvalitetnije i svima omogućili ostvarivanje njihovog ustavnog prava. Međutim, ako je prevara i bilo one se nisu dogodile na području Republike Hrvatske i molim, mislim da svi moramo osuditi pokušaje da se u izborima bilo što manipulira. Ovaj zakon iako je pripremljen na način kako sam rekao otvoreno, transparentno i rekao bih prolazi dobro, prošao je dobro kroz radna tijela Sabora. Jedina zamjerka koju sam sam ja čuo na odborima na kojima sam bio prisutan, a to je pitanje dostupnosti popisa birača. Popis birača sadrži osobne podatke. u ovom mandatu uspostavili sustav zaštite osobnih podataka. Postoje Komisija za zaštitu osobnih podataka i mi smatramo da s ovim podacima ne bi smio raspolagati nego samo tijelo koje ih vodi i tijelo koje provodi izbore. Međutim, da bi otklonili sumnju na važnost tih osobnih podataka mi smo poslali upit Komisiji za zaštitu osobnih podataka da procijeni ove zahtjeve koji su se tijekom rasprave otvorili da se dostupnost popisa birača učini svim političkim strankama. Nema nikakvih drugih razloga osim zaštite privatnosti jer kao što sam rekao popise birača vode Uredi državne uprave u županijama, popise birača ovjeravaju komisije koje imenuje ta predstavnička tijela, dakle u Gradu Zagrebu ovih 700 tisuća birača će ovjeriti komisija koju će imenovati gradska Skupština Grada Zagreba. I ne samo to nego i ovih 401 tisuću upisanih birača u središnjoj evidenciji za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. U svakom slučaju to raditi i komisija Grada Čakovca u Varaždinu varaždinska, Rijeci riječka i tu nema nikakvog razloga za sumnju da se ti popisi birača ne vode na zakonit način. No mislim da je ovo ipak korak naprijed. Mi smo zakon dali u dva čitanja. I vjerujemo da ćemo i brojne primjedbe koje budu izrečene ili prijedlozi biti ugrađeni u Konačni prijedlog zakona. Evo, toliko za uvod. Ukoliko bude potrebno još ću se uključiti u raspravu i završno se osvrnuti na prijedloge i koje budu podneseni. Hvala vam lijepa. Odbori? Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav, predsjednik Odbora, poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora na 73. sjednici održanoj 30. siječnja 2007. godine raspravio je Prijedlog Zakona o popisima birača koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske 18. siječnja 2007. godine.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 Odbor predlaže da predlagatelj ispita mogućnost odredbe temeljem kojeg bi sudionici izbora obavili uvid u popis birača bez podataka koji podliježu zaštiti temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka. Tu moram biti precizniji. Odbor je zapravo u raspravi zatražio da predlagatelj ispita mogućnost odredbe temeljem koje bi sudionici izbora dobili popis birača ali bez podataka koji podliježu zaštiti temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka. Nakon rasprave Odbor je jednoglasno sa 8 glasova za predložio Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak. Prihvaća se Prijedlog Zakona o popisima birača. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi o prijedlogu zakona na sjednici Hrvatskog sabora i njegovih radnih tijela uputit će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona. **Šeks, Vladimir poštovana zastupnica predsjednica Odbora, Zdenka Babić Petričević. Izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo Odbor za useljeništvo Hrvatskog sabora na 29. sjednici održanoj 25. siječnja ove godine razmotrio je Prijedlog Zakona o popisima birača. Odbor je na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora o navedenom Prijedlogu Zakona raspravljao u svojstvu zainteresiranog radnog tijela s posebnim osvrtom na birače koji imaju prebivalište u inozemstvu. Uvodno je rečeno da ovaj Prijedlog Zakona o popisima birača ne donosi neke bitne novine u odnosu na prethodni. Informatizacijom službi koji vode popise birača utemeljenom na jedinstvenom informatičkom programu napušta se dosadašnji način vođenja popisa birača te vođenjem evidencije u elektronskom obliku omogućava preciznija evidencija, nadzor i obrada podataka iz popisa birača. Predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova rekao je da će Ministarstvo unutarnjih poslova usporediti svoje podatke sa podacima koje ima Središnji državni ured za upravu prema matičnim brojevima. Ukazao je da još ima osoba koje imaju i po dva matična broja te da za istu osobu ima 3 do 4 identiteta, ali će se taj problem otkloniti. Vođenje evidencije propisuje se isključivo u elektronskom obliku jedinstvenom na čitavom području Republike Hrvatske, neovisno o sjedištu voditelja zbirke osobnih podataka. Građanima se omogućuje uvid u popis birača tijekom cijele godine, osim u dane određene zakonom u vrijeme izbora. Novim zakonskim odredbama propisuje se način evidentiranja birača bez prebivališta u Republici Hrvatskoj. One se upisuju u Središnjoj evidenciji birača u Gradu Zagrebu po državama u kojima imaju evidentirano boravište u inozemstvu. Popis tih birača temelji se na podacima iz Središnje evidencije o hrvatskom državljanstvu osoba bez prebivališta u Republici Hrvatskoj i podacima o izdanim putnim ispravama na kojima je naznačena adresa stanovanja i država boravišta. Propisana je prethodna registracija birača za glasovanje u inozemstvu kako bi se izbjeglo bespotrebno pribavljanja potvrda birača i dodatno administriranje i komuniciranje između nadležnih tijela i maltretiranja birača. Predstavnica predlagatelja Središnjeg državni ured za upravu je nadodala da će diplomatska-konzularna predstavništva Republike Hrvatske biti obvezna voditi kontinuiranu evidenciju o biračima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Radi toga će službenici u DKP-ima biti dužni trajno informirati hrvatske državljane o mogućnosti prethodne registracije do zaključenja popisa birača 14 dana prije dana održavanja izbora. Popis birača mora se zaključiti i dostaviti na potvrdu najkasnije 8 dana prije dana određenog za održavanje izbora. Budući se uvijek događa da netko tko ima biračko pravo ne bude upisan u popis birača člankom 39. se dodaje mogućnost dokazivanja prava na glasovanje na dan izbora potvrdom nadležnoga tijela koji vodi popis birača. Potvrde za glasovanje mogu izdati diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u kojemu ti birači žele ostvariti pravo glasovanja na temelju službene provjere biračkog prava i upisa u popis birača. Nakon provedene rasprave Odbor za useljeništvo je jednoglasno odlučio Hrvatskome saboru predložiti sljedeći zaključak. Prihvaća se Prijedlog Zakona o popisima birača. Drugo, mišljenja, primjedbe i prijedlozi iznijeti u raspravi uputit će se predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnoga prijedloga predloženoga zakona.

Hvala gospodine predsjedniče. Skratit ću naravno jer vidim da imamo jedan drugi ozbiljan poslije prijedlog zakona za raspravljati. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora razmotrio je na svojoj 53. sjednici ovaj Prijedlog Zakona o popisima birača. U raspravi je istaknuto da Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kod svih dosadašnjih izbora ukazivao na probleme jer gospodin Palarić vi ste rekli da kod popisa birača ne bi trebalo biti nikakvih problema. Kod popisa birača nacionalnih manjina ima samo problema i to smo ustanovili u više navrata. Osobito je istican stalno prisutan problem neažurnosti popisa birača te neriješen propis upisa nacionalne pripadnosti birača koji se izravno odražava na ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina da biraju svoje predstavnike bilo da se radi o izboru zastupnika u Hrvatski sabor ili izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave. Konstatirano je da problem dijelom proizlazi iz činjenice što Zakon o popisima birača donijet je 92. godine i nije usklađen s novinama koje su u pogledu biračkog prava pripadnika nacionalne manjine uvedene ustavnim Zakonom o pravima nacionalnih manjina kao i činjenice što je i to je najbitnija stvar, 2002. godine praktički nema propisa temeljem kojih bi se dolazilo do vjerodostojnog podatka o nacionalnoj pripadnosti birača i njegovu upisu u popisu birača. Mi još dan danas ne znamo, gospodine tajniče još dan danas ne znamo na koji način se radi popis birača o nacionalnim manjinama. Mi to ne znamo kako se ažurira, kako netko postaje Talijan, Hrvat, Eskim ili šta ja znam, kada ispuni 18 godina. Prijedlogom ovog zakona prema ocjeni članova odbora uvode se rješenja koja bi trebala poboljšati ažurnost popisa birača prije svega zbog činjenica što će se popisi voditi u elektroničkom obliku. Izraženo je tako mišljenje kada je u pitanju upis podataka o nacionalnosti u popisu birača da je rješenje koje je s tim u vezi predloženo u članku 9. prijedloga zakona potpuno nepraktično. kako je to konstatirano u obrazloženju prijedloga zakona, krajem 2002. godine izmjenama i dopunama pravilnika o obrascima, evidencije prebivalište i boravište je iz evidencije izbrisan podatak o nacionalnoj pripadnosti, a navodno to je bio dokument na osnovi kojeg su se pravili popisi birača nacionalnih manjina. Mi možemo sada, najvjerojatnije ćemo ustanoviti ako nešto ne poduzmemo da popisi birača nacionalnih manjina će biti puno manji što će biti i sramota i za zemlji i za nas i nacionalnih manjina, a mi ćemo ukazati na to pravovremeno. Nećemo gospodin Markov ovo je ozbiljna stvar. Neće biti manje … /Ne razumije se./ … bit će veće sramote za Hrvatsku. To vam ja kažem. Izraženo je tako mišljenje… Neću vam reći kako je izraženo mišljenje, ionako me ne slušate nego ću vam reći što smo zaključili, valjda vas to zanima jer bez toga neće se dobiti glasovi nacionalnih manjina. Znači zatraženo je stoga da predlagatelj u konačni prijedlog zakona ugradi odredbe kojima bi se utvrdilo da će svakom biraču za predstojeće izbore najkasnije mjesec dana prije održavanja izbora biti dostavljen poziv svakom biraču kojima će biti obaviješten o datumu izbora, o biračkom mjestu na kojem može glasovati te o podacima koji u njemu sadrži popis birača s pozivom da iste provjeri i prema potrebi zatraži njihov ispravak i dopunu uključujući ispravak ili dopunu podataka o nacionalnosti itd. Dva, da je nadležno tijelo koje vodi popis birača svakom građaninu koji stekne biračko pravo navršavanjem 18 godina kao što je točno prije rekao gospodin Palarić, danom stjecanja tog prava obavezno o tome dostaviti pisanu obavijest i informiraju ga da je stekao to pravo i o podacima koji o njemu sadrži popis birača te ga pozvati da iste i u zakonskom roku prema potrebi ispravi i dopuni uključujući podatak o nacionalnoj pripadnosti. Ovom dopunom kako je rečeno, osiguralo bi se da svaki novi birač pravovremeno provjeri svoje podatke u popisu birača čime bi se zadržao kontinuitet u ažuriranju popisa birača. I na kraju da kandidati za zastupnike i zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, a vidjet ćete poslije neki klubovi će o tome govoriti uključujući i klub Nacionalnih manjina, to ima u svim zemljama zemljama starije demokracije uz pridržavanje obaveza propisanih Zakonom o zaštiti osobnih podataka imaju pravo uvida u popise birača za nacionalnu manjinu odjednom u cjelokupni popis birača. Popisi birači su javni, nitko se ne mora sramiti da je Talijan, Srbin ili Crnogorac ili šta ja znam. Može samo reći neću biti u popisu birača, skinite me i stavite mi određenu šifru kao u Engleskoj. To ćete vidjeti poslije. Neću vam puno pričati više zato što imate taj papir pred sobom. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak. Prihvaća se prijedlog Zakona o popisima birača što je manje bitno, a bitnije je stajalište, prijedlozi i mišljenja iznijeti u raspravi u prijedlogu zakona upućuju se predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona. Neću govoriti u ime kluba, ali reći će vam poslije Mak da smo zaključili ne glasati za taj zakon ako ti amandmani će biti prihvaćeni. Hvala. … Da, jer u prvom čitanju nema amandmana. … /Upadica se ne čuje./ … Kada dođe do drugog čitanja. Ako u drugom čitanju ne bi bilo tih. tih. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite. Gospodine predsjedniče, državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Znate da svi se slažemo s time da bi trebalo donijeti Zakon o popisima birača koji bi trebao urediti urediti ovo područje i neka od otvorenih pitanja pa između ostaloga i razlike između popisa birača i birača koji izlaze na izbore zapravo definitivno razriješiti. No, dakako, s obzirom da se ovdje radi o statusnim pitanjima, o pitanjima koji se tiču i osobnih podataka građana, otvara se odmah i čitav niz ozbiljnih problema i pitanja koji sami po sebi zahtijevaju zahtijevaju jednu ozbiljnu raspravu. Zbog toga se slažemo da je ovaj zakon i dobro je da je došao u prvom čitanju da bi zapravo mogli raspraviti načelno u prvom čitanju i u drugom čitanju i poslije amandmanski popraviti ovaj zakon. Ima nekoliko stvari na koje odmah moramo i načelno i pojedinačno dati primjedbe. Prvo, čini se da ipak ovo nije prevelika izmjena kao što se na prvi pogled čini. Radi se ipak između ostaloga da je zapravo osnovna izmjena vezana uz to da bi se u elektronskom obliku obavljao popis birača. Što mi podržavamo, ali isto tako smatramo da bi trebalo zadržati i knjigu birača popisa iz jednostavnog razloga, na kraju krajeva i to je vezano uz Zakon o zaštiti osobnih podataka po kojem bi samo po sebi moralo biti i po Zakonu o elektroničkom popisu jednostavno nije moguće samo jedan način koristiti. To je prva naša načelna primjedba na koju bi trebalo razmotriti do konačnog prijedloga zakona. Druga jeste da mi ne prihvaćamo da bi se stavkom 2. članka 2. mogao mijenjati Ustav Republike Hrvatske, ovog zakona. Naime člankom 2. stavka 2. se propisuje citiram: "Upis u popis birača je uvjet za ostvarivanje biračkog prava na dan izbora". Upis u popis birača nije uvjet za ostvarivanje biračkog prava na dan izbora. Biračko pravo se stječe po Ustavu sa 18 godina i građanin ima pravo birati i biti biran i ima se na sam dan izbora pravo upisati dodatno u popis birača, odnosno tražiti posebnu potvrdu. Prema tome, ovo ne može biti uvjet za ostvarivanje biračkog prava i na taj dio posebice želimo naznačiti. Treća naša načelna primjedba jeste zapravo uvid u popis birača pa i onaj uvid u osobni upis iz članka 13. ovoga Zakona gdje sukladno Zakonu o zaštiti podataka pa ako hoćete i sukladno Zakonu o našem Ustavu koji jamči zaštitu osobnih podataka i između ostaloga kao što je opće poznato sasvim jasno i nedvojbeno kaže da se podaci, da se svakom jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka, da se bez privole ispitanika osobni podaci ne mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom. E sad, ovaj Zakon bi morao vrlo jasno propisati uvjete pod kojima se može uvidom u popis birača zaštiti zapravo i osobni podaci i u najmanju ruku, u najmanju ruku svaki onaj tko želi uvid u popis birača, a ja ne mislim da je to, da je to, ne da to treba zabraniti i pojedincu, pa ako hoćete i nositeljima lista, poslovničkim strankama, itd., on bi morao potpisati izjavu da je upoznat sa osobnim podacima. On bi morao potpisati za čega koristi te podatke i moralo bi se na osnovu toga imati evidenciju sukladno Zakonu o zaštiti podataka ako nastupi šteta ili bilo koja posljedica posljedica po nekoga od na popisu birača da zapravo se može pokrenuti pitanje odgovornosti i da to bude riješeno. Ovo pitanje nije do kraja razriješeno i zbog toga smatramo i iznosim ovu primjedbu koju bi trebalo razmotriti do drugog čitanja. Znam da to nije baš zgodno i lagano razriješiti u ovom Zakonu ali možda s nekom upućujućom normom koja upućuje na Zakon o zaštiti osobnih podataka bi mogli ovo pitanje dodatno riješiti. Treća ili četvrta grupa naših načelnih primjedbi je vezana uz problem pitanja nacionalne pripadnosti. Sasvim je jasno da pitanje popisa birača poglavito za onaj dio koji se odnosi za izbore gdje je bitna nacionalna pripadnost, gdje se biraju predstavnici nacionalnih manjina, bez obzira da li se radi o lokalnoj, regionalnoj ili parlamentarnoj, na državnoj razini zastupljenosti ili se radi o izborima za vijeće nacionalnih manjina treba biti veoma oprezan sa takvim popisom birača. Zašto? Nacionalna pripadnost po Ustavnom zakonu o pravu nacionalnih manjina je osobno pravo svakog čovjeka i građanina i on kao svaki državljanin, piše izričito, ima pravo slobodno se izjasniti kao argumentom a contrario nitko ga ne može natjerati ni zakonom da se izjašnjava o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Isto tako u članku 4. je jasno, u stavku 4. je zapisano Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina da se zabranjuje bilo kakva diskriminacija temeljna na pripadnosti nacionalnoj manjini. Pripadnicima nacionalne manjine jamči se jednakost pred zakonom i jednaka pravna zaštita. Zbog toga mi iz SDP-a smatramo: da se ne smije nego da se mora zakonom omogućiti građaninu pravo da se izjasni po nacionalnoj pripadnosti ali mu se ne smije propisati obaveza. I u tom pogledu smatramo da bi veoma važno naznačiti bilo da u ovom recimo članku 7. kad je u pitanju nacionalna pripadnost zapravo treba jasno napisati da birači se mogu izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti, ali dakako čim mogu znači da ne moraju. Dakako, na samim izborima birači će voditi računa za čega će se opredijeliti. Jer isto tako je pravo pripadnika nacionalne manjine želi li on dati svoj glas za nacionalnu manjinu ili listu nacionalne manjine ili želi glasati kao svaki građanin za građansku opciju bilo koje liste nezavisne političke stranke, ili itd., itd. Prema tome, u tom pogledu se mora ostaviti mogućnost, ne smije se propisati obveza u tom dijelu. Naravno ako se već građanin opredijeli da će iskazati i svoju nacionalnu pripadnost onda je samo po sebi razumljivo da u izvodu popisa birača koji se daju na biračka mjesta gdje se biraju predstavnici nacionalnih manjina bit će i taj podatak prisutan ali uz naravno onu dodatnu napomenu na početku koju smo rekli u ime Kluba zastupnika SDP-a gdje se svi osobni podaci, a poglavito ovi moraju posebice zaštititi i moraju svi oni koji će imati uvid u ovaj dio Peta naša primjedba je vezana uz stavak 2. članka 3. u kojem se kaže, unutar grada ili općine popisi birača se vode po naseljima, ulicama i trgovima. U našoj mjesnoj samoupravi postoji mjesna samouprava, postoje kvartovi, itd., gradski. Prema tome, bilo bi dobro tu terminologiju ugraditi. Ne bi trebalo ugraditi pojam trgova, a da u isto vrijeme nismo u samom zakonu odredili šta u smislu ovog Zakona mi razumijevamo Ne mislim da ne bi ovim Zakonom moglo se ugraditi nešto novo, možda može ali bi morali točno propisati šta u tom smislu smatramo pod trgovima. Naravno, vrlo interesantna pitanja koja su vezana uz članak 4. jeste pitanje birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i koji bi imali pravo da se upišu u popis birača gdje im se između ostaloga evidentira popis u Gradu Zagreba, a po državama u kojima imaju, i sad gledajte sada, vrlo interesantno. Ne spominje se prebivalište nego boravište. A mi smo mišljenja da se mora voditi računa o dvije stvari. Ili mora imati i prebivalište ili alternativno boravište ako ima i prebivalište u Republici Hrvatskoj jer mi zapravo ovdje govorimo o fiktivnom prebivalištu kad je u pitanju Grad Zagreb. Zašto je ovo veoma važno? Zato što se otvara dodatni problem jer se između ostaloga kaže u članku 8. da će se voditi računa da nadležna tijela koja će voditi ovakve popise tijela koja su izdala putne isprave dužna su odmah dostaviti podatke o adresi stanovanja i državi boravišta za birače iz članka 3. stavka 3. ovoga Zakona. A šta ako se radi o državljanima koji dvojno ili trojno čak državljanstvo jer i takvih slučajeva imamo u Republici Hrvatskoj koji nemaju putovnicu Republike Hrvatske? Nemaju, ali su državljani Republike Hrvatske. Primjerice, živi u Americi, Sjedinjenim Američkim Državama ili Kanadi, itd., uzeo je domovnicu Republike Hrvatske i ima domovnicu i domovnicom dokazuje svoje državljanstvo a u isto vrijeme nije uzeo putovnicu. Zadržao je putovnicu Sjedinjenih Američkih Država ili ne znam kanadsku putovnicu, itd., itd. iz njemu znanih razloga i interesa. U takvoj situaciji se postavlja pitanje da li on ima pravo biti uveden na popis birača prema državi svoga boravišta u Grad Zagreb. To je prvi problem na kojeg želimo ukazati i želimo da se o tom pitanju, mi smatramo da da. Mi smatramo da da jer putovnica može biti jedan od dokaza državljanstva, ali domovnica je isto to tako. Prema tome, sasvim je jasno da u tom pogledu treba taj dio razmotriti. E ali se otvara i onaj drugi problem. Zašto bi osobe koje imaju fiktivno prebivalište u Republici Hrvatskoj i koji stvarno nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj nego imaju ili imaju boravište i prebivalište negdje drugdje bili bi evidentirani u popisu birača samo uz, i vezani samo uz glavni grad. To je pitanje koje otvoreno postavljamo i mi tražimo da se zapravo to još jedanputa preispita. Nije dobro rješenje Zakona o državljanstvu niti je dobro iz ovog rješenja koje se sada nudi da se tim osobama isključivo fiktivno određuje prebivalište po glavnom gradu, zašto ne bismo počeli i otvorili raspravu uopće o tome da se to vodi po policijskoj upravi gdje je građanin upisan, odnosno dati svoje podatke. To je broj jedan. I broj dva, ovdje se definitivno mora otvoriti pitanje jer se ne radi pazite o parlamentarnim izborima gdje predstavnici osoba sa dvojnim državljanstvom imaju pravo izabrati samo svoje predstavnike i zastupnike. Ovdje se sada radi o onom drugom pitanju koje je vezano uz izbore za lokalnu samoupravu gdje se propisalo između ostaloga da to imaju samo osobe koje imaju prebivalište najmanje 3 mjeseca na svom području, ali ne sad više fiktivno. Kako ćete dokazati da nije fiktivno kada ste ovdje upisali da ima prebivalište jer se inače pozivate da ste upisali državljanina koji imaju boravište izvan glavnog grada? To je problem koji može otvoriti problem različite interpretacije i na kraju krajeva dovesti u pitanje zapravo vjerodostojnost izbora. Šestu grupu problema koje vidimo jesu vezana zapravo uz ovaj nazovimo demokratski iskorak, a to je vezano uz članke osobito 33., 35. po kojima se zapravo daje ovlast da predstavnici, općina, naših gradova itd. imenuju komisije, odnosno povjerenstva koja će ovjeriti zaključeni popis birača. E sad gledajte, popise birača vode državna tijela uprave, a po Zakonu o sustavu lokalne samouprave državna uprava preko svojih tijela ili neposredno središnji organi vrše nadzor zakonitosti rada predstavničkih tijela i ovih poglavarstava. Kako je sad moguće da će zapravo nadzor nad zakonitošću rada državne uprave vršiti predstavnici predstavničkih tijela? To je nešto zamijenjeno. Ja znam da je pokušaj demokracije ovdje bio dobronamjeran, ali ostaje pitanje kako taj dio izvesti? Tko je odgovoran za neodgovorajući ili recimo nezakoniti sastavljeni popis, konačni popis birača za pojedinu izbornu jedinicu ili biračko mjesto. Očigledno da ovako to pitanje ne može samo po sebi ostati. U tom pogledu je sasvim jasno da će se morati nešto dodatno učiniti. Naravno sad ostaje još nekoliko stvari koje bi usputno htjeli spomenuti ili posebice naznačiti, a to je između ostaloga pitanje da bi trebalo razmotriti ovo pitanje žalbe znate, gdje se kaže da kod Općinskog suda kad nakon njegovog rješenja, odnosno presude nije dopuštena žalba. U redu. Recimo nije dopuštena žalba, time se zapravo uvodi upravni postupak dvostupnjevanost, …/Govornik se ne razumije./… Općinskom sudu sudovanje, ali se postavlja pitanje da li se može isključiti ovdje žalba? Znate to je pitanje. To je pitanje jer ne samo da Ustav kaže da su svi pred državnim i sudbenim tijelima jednaki, nego on kaže i da je dopuštena žalba na određeno tijelo. E sad o čemu se radi? Šta je biračko pravo i upis u birački spisak? To su Ustavno zajamčena ljudska prava i slobode i meni se čini da bi ovdje bilo teško isključiti žalbu i ostaje dodatno pitanje ako se radi o malicioznom obliku ili diskriminaciji po osnovi recimo članka 14. Ustava kojom bi se izvršila diskriminacija sukladno članku 14. Ustava postavlja se pitanje da li se time vrijeđaju Ustavna prava birača primjerice ako se, da podsjetim samo, sve nas ako bi se bilo koga diskriminiralo s naslova rase, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine i rođenja itd., itd. i to. I sad dopustite ne namjerno, nego vrlo jednostavno slučajno kao što je to učinila Vlada Republike Hrvatske jednim svojim zaključkom. Naime, Vlada Republike Hrvatske kada su završili lokalni izbori je svojim zaključkom nakon provedenih lokalnih izbora je utvrdila činjenicu da je razmjena zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina sukladna broju birača iz popisa stanovništva 2001. godine, a Ustavni zakon izrijekom propisuje da on mora biti sukladan popisu birača, a ne popisu stanovništva, odnosno nakon praktički morao je biti sukladan zaključenom popisu birača iz 2005. godine. Prema tome, ovdje je očigledno napravljena jedna mala diskriminacija. Ne svjesno, ne namjerno itd., ali se tada postavlja pitanje da li u takvoj situaciji ima pravo ne samo na žalbu u drugom stupnju, nego da li može otvoriti i pitanje zaštite biračkog prava kao prava i slobode zajamčene Ustavom pred Ustavnim sudom? Mišljenja smo da bi sva ta pitanja trebalo još jedanput razmotriti do drugog čitanja i ako bi se ona dodatno razradila i ugradila smatramo da bi time samo dobili veći stupanj i bolju kvalitetu ovog Zakona u konačnom prijedlogu. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSP-a, poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Kad se vratimo urednog i ažurnog vođenja popisa birača jedno od najbitnijih pitanja za regularnost održavanja bilo kojih izbora. To znači da se može ostvariti ono temeljno Ustavno pravo da hrvatski državljani i građani imaju pravo birati i mogu birati. Ali odmah kad smo vezano za uredno i ažurno vođenje popisa birača trebamo biti svjesni i realni da se to samo ne rješava ovim Zakonom o popisu birača. Naime, riječ je tu o više zakona koju, ako se primjenjuju dosljedno i na način kako je to propisano u tima zakonima, a kad kažem na zakone mislim i Zakon o prebivalištu i boravištu, o radi diplomatsko konzularnih predstavništava i druge zakone. Ako sva ta tijela pravovremeno i učinkovito odrađuju zakonske obveze onda se ne bi događale situacije koje smo do sada imali da je popis birača bio neažuran, odnosno da se nije uredno vodio i da je bilo puno slučajeva da je na taj način onemogućeno hrvatskim državljanima, hrvatskim građanima ostvarivanje njihovog Ustavnoga prava, znači glasovanja na izborima. Prema tome ključ, odgovor glavni je u tome da nadležna tijela, a ovdje kaže MUP i ovi uredi državna tijela za opću upravu u županijama i gradu, to su oni uredi za opću upravu kako se zovu i diplomatsko konzularna predstavništva. Bit je da oni pravovremeno i učinkovito obavljaju svoje poslove. Dosadašnja iskustva oko izbora od 90-tih do danas je ukazala na dvije, tri glavne skupine problema vezano za to. Najveći problem se odnosio na situaciju, Ministarstvo unutarnjih poslova je to koje vodi evidenciju o prebivalištima i te podatke za popis birača dostavlja ovome državnom tijelu za poslove opće uprave u županiji i Gradu Zagrebu. Prema tome, tu je bilo puno razno-raznih situacija da su hrvatski državljani imali uredno prijavljeno prebivalište iz, zbog aljkavosti, nerada bilo da Ministarstvo unutarnjih poslova, nadležna Policijska uprava nije dostavila te podatke ili da ovaj Ured za opću upravu nije te podatke unio u popis birača i to je jedan od bila od slabih točki u ovome dijelu vezano za razmjenu podataka između Ministarstva unutarnjih poslova, Policijskih uprava i ovih nadležnih državnih tijela, Ureda za opću upravu. Taj dio se nadam da će se ovim dijelom uvođenja elektronike na tome području konačno riješiti da to bude pravovremeno i cjelovito. Ali za situaciju koju znamo da su se događale, koje dan danas aktuelno u popisu birača, a to vam je slučaj da vi imate u pojedinima općinama i gradovima u Hrvatskoj da je broj osoba koje u popisu birača isti ili čak manji od broja stanovnike te isti općine. Uzmimo primjer općine Plaški. Ona ima veći broj u popisu birača nego što ima stanovnika. Imamo puno općine koje ili gradova koje imaju tu negdje približne situacije. Kako to otkloniti? Bez odgovarajućih izmjena i dopuna u Zakonu o prebivalištu, to je nemoguće otkloniti. Ovim zakonom to nećemo riješiti. Kako je moguće da na jednoj adresi recimo situacija je bilo u Zagrebu i na nekim drugim mjestima da je na adresi gdje je u biti stan od 30 kvadara prijavljeno 80 osoba, imaju prebivalište. Da li to ovaj zakon rješava? Ne rješava. Da li ćemo ovim zakonom otkloniti te nedostatke? Nećemo otkloniti. Ti nedostaci se mogu otkloniti Zakonom o prebivalištu i boravištu i da Ministarstvo unutarnjih poslova u tome djelu ima ovlast sravniti stanje koje ima u evidencije o prebivalištu sa stvarnom situacijom i sa stvarnim stanjem. Znači da izbriše iz evidencije o prebivalištu osobe koje u biti su prijavljene a niti žive niti imaju namjeru, nakanu živjeti, niti mogu živjeti na adresi koja nije njihovo vlasništvo i razno-razne druge situacije. Znači, ovim to nećemo riješiti, budimo svjesni i realni. Ako ne riješi se da Ministarstvo unutarnjih poslova odradi svoj dio ali mu moramo dati i zakonsku mogućnost prema Zakonu o prebivalištu i boravištu da može tu situaciju riješit. Nećemo ništa riješit i nemojmo prodavati priču kako ćemo mi ovim zakonom riješiti, taj dio nećemo riješiti. Druga je ova situacija što se nadam da ćete vi konačno to je uredno ažuriranje podataka odnosno brisanje iz popisa birača umrlih osoba. je znači radi se o istom nadležnom tijelu za poslove opće uprave i do sad je meni uvijek bilo neshvatljivo i nama u klubu HSP-a nepojmljivo. Isti ured ured referenta, jedan vodi popis birača, drugi vodi popis evidencije umrlih osoba i nisu imali vremena sravniti podatke u okviru istog ureda. Znači to je dio za koji odgovornost snose ti nadležni državna tijela u županijama i općinama a gdje vi obavljate nadzor, je Vi obavljate nadzor. Prema tome, mislim da se i taj problem može lako riješiti ali je bitno striktna provedba i primjena zakona. E sad, treći je problem ovih naših diplomatsko konzularnih predstavništava. Očito je da oni u ovome dijelu postaju svrha sami sebi. Naime, ne odrađuju one poslove koje su im zakonom ili Zakonom o popisu birača, ovdje se uvodi ona nova obveza, prethodne registracije kao i Zakonu o boravištu gdje imaju isto obvezu i prebivalištu, oni svoje poslove ne odrađuju. I to trebamo biti svjesni i realni. Ali mogu odrađivati i imati sravnjene podatke ali opet je tu veza ovaj dio prebivališta. Ako hrvatski državljanin odlazi iz Hrvatske, znači u neku drugu zemlju, on zadržava državljanstvo ali te podatke mora javiti, ima podatke u Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvo unutarnjih poslova te podatke mora slati diplomatsko konzularnom predstavništvu na čije on područje dolazi. Takva je situacija uvijek bila jednostavna recimo za pitanje vojne evidencije i pitanje novaka, služenja vojnog roka i taj je dio dosta štimao. Ali vi imate varijantu i slučaj da onaj Španović, ratni zločinac dolazi u veleposlanstvo u London, obavlja poslove a oni ne znaju uopće, mislim nakon toga se tvrdi da je on već 15 puta bio tamo. Prema tome, tu je već dokaz da oni uopće ne rade svoj posao. Da …/Govornik se ne razumije./… sama sebi. I znači, bit je da osposobimo i diplomatsko konzularna predstavništva. Ja imam takvih primjera nažalost puno gdje su osobe koje se vode na popisu da se treba ili su osuđene ili da je postupak u tijeku, oni uredno dolaze vani kod naših diplomatsko konzularnih predstavništava a oni se prave ludi, odnosno ništa ne rade. To je vidljiva varijanta kako i na koji način se radi. E sad, znači oko tih dijelova mi moramo biti svjesni i uvesti mogućnost dopisnog glasovanja. Znači 401 tisuća je državljana Republike Hrvatske koja nema prebivalište u Hrvatskoj i koje sve zemlje koje imaju dijasporu od Sjedinjenih Američkih Država, Poljske, Italije omogućavaju i druge zemlje omogućavaju glasovanje svojim državljanima a to je poglavito bitno za parlamentarne izbore. Imamo slučaj gospodina Furia Radina, našeg kolege koji uredno glasuje dopisno za Parlament, za izbore u Italiji, je li tako? …/Upadica to ne napravimo. Ovdje ne dajete takvu mogućnost da se to napravi. To se ne daje… …/Upadica se ne razumije./… Nije prekasno. Nije prekasno ako se hoće napraviti. Nije prekasno i ima dovoljno vremena ako to države imaju, koje imaju svoju dijasporu i i to je obveza i prema Ustavu. Znači, omogućavanje dopisnoga glasovanja, vrlo je to jednostavan način, ne treba se toga bojati, jer je to i obveza Hrvatske ako se gledaju ustavne odredbe. Znači, svaki hrvatski državljanin ima pravo birati i biti biran i mislim da bi to načelo trebalo napraviti kao što radi kažem Sjedinjene Američke Države, Poljska, Italija i druge zemlje koje imaju znači veliku dijasporu. I na taj način ćemo i osigurati i provedbu u djelo i ustavnih načela i odredbi. Također vezano za sam zakon, normalno da tu ima i pokušaja da se za neuredne popise u datom trenutku prebaci odgovornost na nekoga drugoga. To je ovaj pokušaj vezano za Povjerenstvo za popise birača, članak 33., 34., koji je kolega Arlović govorio. Pazite, ako državna tijela i što je uredu, moraju voditi evidenciju o popisu birača što onda stavljati tu sad povjerenstva koja će imenovati predstavnička tijela? Nema potrebe. To treba napraviti u zakonu. Napravit će državna tijela, država će napraviti jer država mora voditi, ona vodi. Što će oni moći napraviti ako neke stvari u popisu ne štimaju što je greška bila na strani Ministarstva unutarnjih poslova recimo primjerice ili je greška na strani Državnog ureda za opću upravu koji vodi popis birača. Što oni mogu napraviti u datom trenutku? Prema tome u takvim ili sličnim varijantama treba ići na onaj dio dvostupnosti da te stvari onda kontroliraju osobe iz središnjih tijela državne vlasti. Znači kontroliraju situaciju za tijela državne vlasti koje rade kako bi se to reklo pravno u prvome stupnju. Prema tome da bi imali znači uredno urednu i ažurno vođenje popisa birača nužno je ove tri, četiri situacije gdje su nam se do sad pokazivali problemi. Znači rad i primjena propisa sa stajališta Ministarstva unutarnjih poslova, državnih ureda za opću upravu u županijama i gradovima i diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Tu su ti odgovori zašto nama popisi birača u pojedinim područjima nisu uredni i ažurni. Znači nisu uredni i ažurni zbog činjenice da oni ne izmjenjuju podatke pravovremeno. Da ako jedno tijelo svoju obvezu napravi prema drugome tijelu to drugo tijelo a u ovome slučaju to mahom su ova tijela državne uprave za poslove opće uprave ne odrade na vrijeme i onda se događaju ove razno razne zbrke i bez obzira što kažem gospodin Arlović za ovu odredbu članka 2. Točno je «de iure» on u pravu ali «de facto» ako čovjek nije upisan u popisu birača neće mu se omogućiti glasovanje toga dana. Znači neće mu se omogućiti glasovanje jer ga nema u popisu birača i to je situacija jasna. sad bi se samo na kraju osvrnuo na ovaj prijedlog Kluba nacionalnih manjina vezano da oni mogu raspolagati onima popisima birača. Mislim da tu treba, sa pravnog stajališta ovdje govori, biti oprezan. Ne može se osobni podaci davati nikome ukoliko osoba ne pristane na to. Ne mogu se davati. To moramo biti, u jednom dijelu govorimo o tome da moraju biti zaštićeni osobni podaci hrvatski građana. U drugome dijelu oni bi te osobne podatke rabili. Pravno je to moguće, dvije mogućnosti kako riješiti. Znači možete dobiti za one osobe koje se izjasne da pristaju na tu varijantu. Ukoliko ne pristaju to vam je svagdje vani, nećete dobiti za njega podatke. Dobit ćete DVD, dobit ćete CD. Pravno je znači moguće samo na taj način uz pristanak jer je riječ o osobnim podacima. Čak mislim da bi bilo protuustavno reći da u pravilu će se dati svi podaci ukoliko netko ne uskrati, da izjavu da smatra, izjavu da ne želi da se njegovi podaci koje on smatra privatnima daju za neke druge potrebe. Znači ovo što su govorili kolege iz Kluba nacionalnih manjina. To je vrlo osjetljivo pravno pitanje. Nama je u Klubu HSP-a jasno što oni žele i na koji način napraviti, ali tu treba povesti kažem dužnu pozornost da se u ostvarivanju jednog prava, njihovoga ne bi narušila pravo na privatnost osoba koje to ne žele. Ne možete nekoga obvezati i ne možete vi tražiti podatke o nekome ako on ne želi da vi te podatke imate. To je u svim pravnim državama i svim uređenim državama jedno načelo od kojega mi ne možemo odstupiti. Možemo ići znaći na varijantu za sve one koji daju nek bude. Ili recimo uvedimo ono ko što imaju Sjedinjene Američke Države da ide onaj dio predregistracije. Da se oni svi koji hoće izaći na izbore moraju se prijaviti da će ići na izbore, pa se obavljaju predregistraciju ko što imate u ovome dijelu i onda na izbore izlaze samo oni koji su prošli taj dio predregistracije. Onda tu ide jedna lakša kontrola i svega ostaloga što je moguće. Prema tome ima različitih modela i mogućnosti vanjskih ali odredimo se prvo da imamo uredne i ažurne popise birača i da ljudi, hrvatski državljani svima omogućimo njihovo pravo glasovanja. Hvala lijepa.

Gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Člankom 45. Ustava Republike Hrvatske propisano je da hrvatski državljani imaju opće i jednako biračko pravo s navršenih 18 godina u skladu sa zakonom. Biračko se pravo ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. U izborima za Hrvatski sabor i predsjednika Republike ostvarivanje biračkog prava Republika Hrvatska osigurava i svojim državljanima koji se u doba izbora zateknu izvan njezinih granica tako da mogu glasovati i u državama u kojima se nalaze ili na koji drugi način određen zakonom. Dakle to je ustavna definicija temeljnog ustavnog prava kojim svi naši državljani koji imaju navršenih 18 godina imaju biračko pravo. Doista u Prijedlogu zakona o popisima birača stoji da upis u popis birača je uvjet za ostvarivanje biračkog prava na dan izbora. Možemo razgovarati da li je to uvjet? Da li je najbolje pogođena stipulacija ovog stavka 2. ali nedvojbeno je da u tehničkom smislu je doista uvid da bi netko ostvario to svoje biračko pravo da bude i upisan u birački popis. Jer ukoliko on ima biračko pravo, a po Ustavu ga naravno ima, a nije upisan u birački popis tada mora provesti svu onu proceduru da ga se naknadno upiše u birački propis i proći sve ono što je potrebno proći. ovaj Zakon o popisima birača vrlo je bitan jer je on jako važan radi ostvarivanja tog temeljnog Ustavnog prava. koja je najbitnija promjena u ovome zakonu to je doista zakonom se utvrđuje da se popis birača vodi ne više ručno znači u onim kartotekama, u karticama nego da se on vodi elektroničkim putem, a što je i danas praksa bez obzira na to što u zakonu stoji sadašnjem koji je na snazi da se vodi putem kartoteka. U 21. smo stoljeću. Tehnika je otišla daleko i nema zapreka. Nema zapravo nikakve potrebe čini mi se da se to vodi putem kartica bez obzira na to što Klub SDP-a smatra da bi trebalo ostati i na i na karticama. Ali čini mi se imamo i Zakon o elektroničkom dokumentu. Imamo, imamo zaista niz mogućnosti da se to radi na jedan moderan i suvremeni način. Kada pogledamo što je uvjet za jedan dobar popis birača to je uvjet da svi oni sudionici, sva ona državna tijela koja zapravo daju podatke za izradu tog popisa birača osnovni je uvjet da svi oni korektno rade svoj posao. Jer na čemu se temelji popis birača? Popis birača vodi se znači za svaki grad, za svaku općinu, unutar tih gradova za svaku ulicu, za svaki kvart se vodi. Ali ono na temelju čega se upisuju u popis birača to se obavlja na temelju podataka iz evidencije državljanstva, evidencije putnih isprava i evidencije prebivališta. ili postaje koje vode evidenciju prebivališta one su dužne nadležnom tijelu, znači županijskom tijelu koji vodi popis birača dostaviti sve podatke o prijavljenim osobama s navršenih 18 godina života, o prijavi i odjavi prebivališta, o promjeni adrese stanovanja osoba koje su navršile 18 godina života, o primitku ili prestanku hrvatskog državljanstva. Matični uredi dužni su odmah tom nadležnom tijelu koje vodi popis birača dostaviti obavijest o umrlim osobama koje su starije od 18 godina,

sva ova tijela, ukoliko matični uredi, ukoliko policijske postaje ažurno i na vrijeme dostavljaju županijskom uredu nadležnom za vođenje popisa birača dostavi sve ove podatke nikakvih problema i nikakvih neažurnosti u tom popisu ne bi smjelo biti. takva je situacija u Republici Hrvatskoj i danas koja se odnosi vezano za one evidencije koje vode naša tijela, ali za građane koji imaju prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske. Mi ako pogledamo sve ove izbore koje smo imali do sada, nekih značajnijih i većih primjedbi na te izbore nije bilo niti od samih sudionika, niti od domaće javnosti, a niti od međunarodne javnosti. Međutim, ima jedan problem doista a to su ovi birači koji glasuju na područjima drugih i gdje zapravo je bitno da ova naša, da naše diplomatske misije ili konzularni uredi provedu sve one potrebne radnje za prethodnu registraciju birača za glasovanje u inozemstvu. tu je vrlo teško utjecati na neke stvari. Jer ono što bi bilo bitno, bilo bi bitno da ta naša da ta naša diplomatsko-konzularna predstavništva imaju što je moguće bolju suradnju sa ovim nadležnim tijelima u inozemstvu, sa njihovim matičnim uredima, sa njihovim policijskim postajama kako bi od njih dobivali podatke o tome koji naši građani koji žive i imaju prebivalište u inozemstvu su umrli ili su se dogodile određene promjene u prebivalištu i slične stvari. Kada to budemo imali ustrojeno na jedan kvalitetan način tada problema neće biti niti vezano za glasovanje u diplomatsko-konzularnim uredima. Stoga, Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava Prijedlog ovog zakona o biračima. Mislim da je vrlo korektan način na koji je zakon upućen u proceduru. Najprije smo imali jedan okrugli stol gdje je zapravo sva stručna javnost i ostali zainteresirani imali su prilike iznijeti određene primjedbe koje su imali na Nacrt prijedloga ovoga zakona. Nakon toga već dio tih primjedbi je u sam prijedlog zakona i ugrađen. Danas ga imamo u prvom čitanju i čini mi se da je zakon prilično dobro napravljen i da čak do konačnog prijedloga ne bi niti nekakvih značajnih izmjena u tom zakonu niti trebalo. Sva ova pitanja koja se postavljaju vezano za prebivalište, vezano za dopisno glasovanje sve to zajedno nije predmet ovog zakona. Predmet ovog zakona je popis birača. U ovom zakonu je sve vrlo precizno navedeno i koja tijela vode popise, koja tijela ovjeravaju. koja druga državna tijela nadležnim tijelima za vođenje popisa birača koje podatke trebaju dostavljati i po meni ako će svi sudionici kvalitetno i dobro raditi svoj posao nema nikakve zapreke da mi imamo ažuran i dobar i cjeloviti, potpun popis birača. Stoga Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava prijedlog ovog zakona.

Svi se mi zalažemo želimo da izborna utakmica protekne u jednoj, da bude regularna, da bude fer, da bude korektna i da doista poslije nitko tko je izgubio nema nikakovih primjedbi na one koji su pobijedili. A da doista ovi pobjednici budu, a da pobjednici nemaju nikakav gorak okus da su pobijedili u nekoj lažiranoj utakmici. I upravo iz tih razloga popis birača jedan je od važnih elemenata upravo da bi ova utakmica, izborna politička utakmica prošla u jednom u jednom normalnom, regularnom tonu. Ali za rješavanje upravo svih tih naših problema zapravo možemo ih podijeliti na konceptualne i proceduralne, ne? Proceduralni upravo kažu neki da od Staljinovih ustanova pa tamo do Kardeljevih ustava uopće nije bilo nikakvih problema pa čak ni konceptualni, a proceduralni se nisu smjeli ni spomenuti. A proceduralni ipak se pokazuje da i nisu baš očito čim nešto mijenjamo i detektiramo da ono, ono, onaj temelj iz 1992. godine iz ožujka mjeseca zapravo nije sjajan pokazuje se da se eto mi ipak ne živimo u periodu od Staljinovog ustava do Kardeljevog nego nešto drugo, pa da se tu pokazuju i konceptualni problemi, a da i ovi kažem proceduralni također se pokazuju kao ni malo, postaju suspektni i tražimo najbolja rješenja. Ovdje sad normalno nema smisla govoriti o izbornom sustavu, njihovim modalitetima izbornoga sustava. Isto također, u proceduralne probleme spada i sistem nadzora nad samim izborima. Zatim, sistem financiranja izborne kampanje. To su sve zapravo itekako bitni elementi koji stvaraju upravo taj utisak da pobjednici su doista zaslužno pobjednici, a da pobijeđeni nemaju nikakve primjedbe na one koji su pobijedili. Tako i popis birača zapravo isto po našem mišljenju nema baš nekog prevelikoga smisla ako nije umrežen sa ovim sustavima o kojima sam govorio, sa sustavom nadzora u nekim vremenima moramo priznati, u ovoj modernoj, demokratskoj Hrvatskoj tamo poslije devedesetih godina i sustavom transporta biračkih listića od mjesta glasanja pa tamo događale su se neke uvijek čudne stvari. Neke vreće su se glasova pronalazile i pokazalo je doista kako eto ipak kod nas je demokracija imala i ovu svoju tamniju stranu i uvijek su postojali oni koji su pokušavali na neki drugi način rješavati pitanje izbornog pobjednika i na neki način svakako da nikom nije bilo da mu je bilo da mu je bilo ugodno da bude pobjednik u lažiranoj bici. Sjetimo se '95. Neki su preko noći dosegli onaj čuveni limit, prag od 5,01%. Dok su drugi rasli neki su naglo padali, odnosno neki su padali, drugi se naglo rasli. Pa onda, Pa onda, neki su bili proglašeni pobjednicima oko ponoći onda su stigli glasovi mornara i zatvorenika pa su se naglo mijenjali pobjednici '95., recimo '95. ali bilo je kažem toga i prije toga i poslije toga. I ja se nadam da doista ovo tehničko, proceduralno pitanje pitanje je da će državna uprava učiniti sve da ga doista riješi. Evo priznajemo da napuštamo jedan pješački način rješavanja, ručni način rješavanja toga popisa, da se danas sve to kompjuterizira, tehnološka revolucije su takve da doista oni problemi s kojima smo se susretali smo se tamo tijekom '90.-ih godina da to neće izbiti problemi krajem 2007. godine. I u tom smislu bi ja,

i da upravo kako uprava funkcionira da i naš, taj svakidašnji politički život je onda puno slobodniji i da se odvija po nekim puno drugačijim načelima. Ja vjerujem, dobro, to liberalno načelo da će prevladati i u radu i ove naše državne uprave, da ćemo doista dobiti ono što zapravo i želimo da stvari funkcioniraju da se ne sramotimo, da se ono, kao što je zadnji puta za predsjedničke izbore napravila da je glasala na dva mjesta i da to zapravo nitko nije primjerio. I očito se pokazuje zapravo da sustav ne funkcionira i da na marginama kad se ovako dogodi ovakav eksces onda se doista stvori i škandal, nikom ne trebaju glasovanje ovih mrtvih duša. Te knjige smo pročitali. I kažem, nema nikakve potrebe kažem upravo da se stvaraju neke takve okolnosti koje onda uvijek bacaju sjenu na ipak ja bih rekao zrelost hrvatske demokracije. Mi smo svaki puta dokazali, kažu demokracija se potvrđuje onda kada oni koji su prvi put pobijedili na isti način izgube i nemaju nikakvu primjedbu i do smjene vlasti dolazi doista na

izvornim procesom nije bilo nekih većih primjedbi. Pa onda doista nema razloga da mi i oko ovih, i oko ovoga popisa birača doista ne shvatimo da nas ne može biti 4 milijuna i 400 tisuća kao što kao što ispada doista da u Hrvatskoj ne postoji populacija koja je mlađa od 18 godina, tj. svaki građanin Republike Hrvatske ujedno je zapravo i glasač. da još izvjesno vrijeme moramo trpjeti sve one negativne posljedice onih događanja iz početka '90.-ih godina kada je veliki broj građana ove zemlje svojom voljom ili na neki drugi način napustio svoje adrese. Da je sada kad je vrijeme da ipak tu uvedeno nekoga reda i da doista nema potrebe da nam OESS drži predavanja iz nekih elemenata demokracije, a to je doista da se svima onima koji žive ovdje omogući da se glasa, a da doista nitko nema pravo da glasa 2 ili 3 ili više puta. I ono o čemu je i kolega Furio Radin govorio o popisu građana Republike Hrvatske koji za liste nacionalnih manjina, to je stečeno pravo. Mi smo inače preskočili čitav niz konceptualnih rasprava u ovih posljednjih 15-ak godina. Nešto što je stečeno pravo treba poštivati. Treba ga na svaki način ga, odnosno da svatko tko želi da se i na dan izbora artikulira i legitimira kao predstavnik manjine da mu se to omogući. Za to nikakvih problema i ja mislim upravo ono sama činjenica da će tih 8 mjesta u ovom Parlamentu biti zajamčeno. To upravo pokazuje doista da je hrvatski Parlament jedan od rijetkih parlamenata koji doista poštuje i upravo činjenicu da u Hrvatskoj živi i određeni broj pripadnika nehrvatskih naroda koji imaju pravo i da na svoje predstavnike. A isto također se omogućava i tim ljudima da se ponašaju kao politički Hrvati, odnosno da glasaju i za ove, i za nacionalne liste. To je, ovoga momenta to je činjenica. Tu činjenicu treba prihvatiti i treba kažem učiniti sve da svi ovi detalji koji doista. Jedno nam mora biti jasno, ništa se ne predmnijeva, sve treba predvidjeti, sve treba opisati i upravo ovi. Primili ste ove primjedbe GONG-a što znači prvi krug, što znači drugi krug. Ako ste u prvom krugu glasali u Zagrebu, a u drugom hoćete u Londonu kako ćete to omogućiti. To su stvari koje zapravo doista su samo upravo taj pripadaju ovom proceduralnom aspektu ovog izbornoga procesa. I ničemu drugome. To nije konceptualni. To nije, on ne dira bit stvari nego upravo to da da zapravo izbori na bilo koji način mogu proteći na regularan način i upravo da … /Govornik se ne razumije./ … te mogućnost da se između prvog i drugog kruga može nešto dogoditi i da ljudi nisu statična sesilna bića nego da zapravo se kreću, putuju i da rade i da upravo izbori ni na koji način bitnije ne određuju na na negativan način budućnost političkih odnosa u Republici Hrvatskoj. Ja kažem ja se i dalje kao liberal ponosim svim onim stečevinama u ovih od '90.-ih godina do ovamo. Sjetimo se, '90.-ih godina su građani ta tzv. dijaspora je morala doći ovdje i glasovati. Ljudi su bili visoko motivirani pa su dolazili. Stvari se mijenjaju i nema potrebe da stvar promatramo sa pozicije onoga '90.-ih godina kada su bila jedna vremena. neki način doista postoje ta iskustva koja treba polako početi uvoditi ovdje. Da li je to elektronsko, da li je to dopisno glasovanje ili neki drugi način ali svakako treba svakom građaninu omogućiti to ustavno pravo da bira i da bude biran i da tu nismo previše suspektniji. Jer ja ne mislim da se sa popisom birača ili sa određenim ovim ovim igrama sa mrtvim dušama nešto može ušećariti što zapravo ne bi bilo i regularno i da to nikome i ne treba. U tom smislu klub HSLS-a dat će punu potporu ovome Zakonu o popisu birača. Hvala. Hvala. Klub IDS-a, poštovana zastupnica Doroteja Pešić-Bukovac. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Ja mislim da ću biti prilično kritična oko ovoga zakona s jedne strane. A sa druge strane ću neke primjere iz razvijenih zemalja demokracije na koji način su oni riješili svoje probleme sa biračkim spiskovima. Jer ako se želi nešto riješiti onda se prema tome treba odnositi ozbiljno, sustavno i tražiti rješenja od drugih ili sprovesti širu raspravu i uključiti stručnjake. Ovom zakonu pristupilo se krajnje neozbiljno i paušalno tako da se stiče dojam koliko je ovaj zakon u proceduri samo radi forme, a ne radi uklanjanja svih problema u vezi popisa birača. Ne znam da li se Središnji državni ured za upravu uopće potrudio vidjeti rješenja u drugim zemljama pa od tamo preuzeti neka dobra rješenja naravno ako nam je to interes. Svi prigovori koji su bili upućeni na prijašnji Zakon o popisima birača ostali su i sada. Po meni ovim zakonom nije se ništa riješilo, znači da imamo više birača nego stanovnika, da mogu glasati mrtve duše, i da nemamo kazni za zlouporabu i biračkih popisa, a isto tako zluporabu prilikom samoga glasanja. U nekim zemljama koje su i deset puta veće od naših, pa su spiskovi bolje uređeni, ali naravno to košta i demokracija košta. ću, ja sam izvadila primjer kako je u Velikoj Britaniji riješen problem biračkih spiskova i dati ću vam evo nekoliko tehničkih podatka za koje smatram da su vrijedni pažnje. 1983. godine u Velikoj Britaniji zakonom su propisali da moraju imati poseban ured i posebne službenike koji se bave popisom birača. Znači to nisu matičari kao kod nas sada koji znamo i sami da imaju jako puno posla od vođenja Matične knjige rođenih, Matične knjige vjenčanih, Matične knjige umrlih, moraju sprovoditi moraju sprovoditi vjenčanja, znači imaju pune ruke posla, a još moraju ažurirati biračke spiskove. Ovim službenicima u Velikoj Britaniji je posao da svake godine izdaju registar glasača, jer u Velikoj Britaniji svake godine u jesen svako kućanstvo dobije formular koji treba popuniti i vratiti tom uredu. U tom formularu moraju upisati tko može glasati i oni koji će imati pravo glasa sa mjestom prebivališta iduće godine, a to sve moraju tom uredu dostaviti do 15.10. tekuće godine. Netko će reći da je to skupo, ali ako se želi imati nešto uređeno onda to treba sigurno i platiti, jer demokracija je skupa. Ako netko ne vrati formular ili ako dostavi lažne podatke može se kazniti sa maksimalnom kaznom do tisuću funti jer registrirati se moraju ali ne moraju ići glasati. Tako je kod njih već od 1918. godine. Registra glasača je javni dokument koji je dostupan i može ga kontrolirati svaki građanin, politička stranka i tako mogu biti sigurni da su podaci iz registra točni i da nema nikakvih zlouporaba. Do 2002. godine moglo se čak kupiti kopiju registru glasača, a mogle su ga kupiti kompanije, organizacije ili pojedinci, političke stranke, a moglo ga se koristiti u bilo koje svrhe. A sada po novom zakonu od 2002. godine postoje ograničenja oko kupovine, a zato sada postoje i dvije vrste registra. Prva je puna verzija registra koja sadrži sva imena, adrese i sve ažurirano, a svatko ga može pregledati, prepisati u bilješkama naravno, ali ne može dobiti kopije i ne može se koristiti u druge svrhe, a registar se čuva u gradskoj upravi. Druga verzija registra je limitirani registar koji se može kupovati, naravno njegove kopije i može se koristiti u bilo koje svrhe, a svaki birač u formularu koji dobije svake godine može se očitovati da ne želi biti u limitiranom registru i taj registar se čuva posebno. Mi u Hrvatskoj nismo posebni po glasanju dijaspore. U Velikoj Britaniji dijaspora isto tako može glasati već od 85. godine, ali glasaju za parlament i Europski parlament, a prijavnice za registraciju moraju ispuniti i predati prije napuštanja Velike Britanije i prijavnice obnavljati svake godine, a službenici im šalju svake godine podsjetnik kako bi bili uvršteni na popis za sljedeću godinu i tako mogu 15 puta, šesnaestu godinu više ne mogu glasati jer smatra se da su se iselili iz Velike Britanije. Možda što je još zanimljivo. Ako se vodi pravi registar glasača može se glasati čak i na dva mjesta. Primjera radi, ako neki student ili netko živi pola vremena npr. u Zagrebu, pola vremena u Rijeci, znači živi na dva mjesta. Na lokalnim izborima može glasati dva puta. Za lokalnu samoupravu Grada Zagreba ili za Lokalnu samoupravu grada Rijeke, ali ne može glasati za parlament dva puta. Ako slučajno zloupotrijebi to svoje pravo da može glasati za lokalnu samoupravu na dva mjesta onda se može kazniti sa 5 tisuća funti kazne. Još jedna zanimljivost je da i beskućnici u Velikoj Britaniji mogu se prijaviti i glasati, a prijavljuju se na adresi gdje provode veliki dio svoga vremena ili gdje ih se može kontaktirati. Do 2000. godine svaku promjenu podataka ili nadopunu moguće je prijaviti isto tako svaki dan osim od 1.10. do 1.12. kada ti službenici pripremaju registar glasača koji se izdaje kao knjiga, a isto tako može se prijavljivati svaka promjena do 11 dana prije samih izbora. Možda što je zanimljivo kao tajnost podataka o čemu se danas jako puno govori, od 2006. godine može se i anonimno registrirati. Umjesto imena i prezimena i adrese piše se kod koji je na kraju knjige. Znači konceptualne razlike su ogromne. Kod nas sve polazi od prebivališta, znači sve polazi od policijske uprave. U Velikoj Britaniji građani prijavljuju sve. Oni dobiju svake godine formular kojeg popunjavaju i to su najtočniji podaci i onda se ne može dogoditi da imamo više birača nego stanovnika. U samom Zakonu ima isto tako kontradiktornih članaka koje se nadam da će se ispraviti do drugog čitanja. Npr., članak 6. alineja 2. je u koliziji sa člankom 9. Onda u članku 7. spominje se matični broj građana. Znamo i sami da smo donijeli zakon da se ne može od nikoga tražiti matični broj. Pa u članku 27. kaže da se popis birača mora zaključiti i dostaviti na potvrdu najkasnije 8 dana prije dana određenog za održavanje izbora. Tu se postavlja pitanje, u tih 8 dana svi oni koji će postati punoljetni na koji način će se prijaviti i na koji način će moći glasati. Tako da ima dosta primjera da je Zakon prilično kontradiktoran i nadam se da će u Središnjem državnom uredu popraviti do drugog čitanja zajedno sa svim svim primjedbama koje su danas bile ovdje. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub SDSS-a, poštovani zastupnik Ratko Gajica. Izvolite.

Ovaj sadržaj Prijedloga koji imamo cijenimo kao dobru osnovu ali da su potrebne neke intervencije male ili krupnije, ja ću ovdje njih izreći pa kako se uzme. I da bi se onda na bazi toga mogao po našem mišljenju napraviti zakon koji bi bio dobar, unatoč razlikama koje smo čuli evo i ovdje za ove govornice, ove Ja ću ovdje izreći nekoliko pitanja koja imaju karakter naših primjedbi i izreći ću sugestije što mislim i na koji način bi tu stvar trebalo popraviti ili ove detalje trebalo popraviti, trebalo ili moglo popraviti. Prva stvar, to je ovaj članak 7. Tu imate sadržaj popisa u kojemu ima 6, ne 8 elemenata koje popis sadrži. Ja ću izdvojiti samo ovo pitanje matičnog broja građana samo na tragu razgovora koje smo imali i u odboru i u onim razgovorima prije toga. Radi se o dvojbi što ćemo s jedinstvenim matičnim brojem građana jer smo jedanput rekli da ga ne treba upotrebljavati, ovdje ga upotrebljavamo. Pretpostavljam da postoje brojni praktični razlozi da on stoji tu, ali načelno ostaje neka dvojba na koju moram priznati da ne znam odgovor. Ja bi Ja bi prihvatio razloge da je praktično radi tekuće identifikacije da on tu stoji i ako se tipuje na to ja bi, dakle, popustio u ovoj mojoj dvojbi, u mojoj primjedbi. Moglo bi da to tu ostane. To je dakle nešto što u ovoj mojoj priči svakako jeste najmanje dvojbena stvar. Druga stvar koju ovdje ističem a odnosi se na članak 9. Tu se radi o evidenciji pripadnika manjinskih zajednica. Zakon tu kaže ukoliko temeljni upis ne sadrži podatke, ovaj Prijedlog zapravo, o nacionalnoj pripadnosti onda će se taj podatak upisati na temelju izjave. Tu ima dvije stvari koje želim istaći kao donekle ili donekle problematične. Ovaj Prijedlog kaže "može upisati". Ja mislim da ova formulacija može upisati, ne stoji da to mora zapravo biti "upisat će". Onaj tko to vodi dužan je to upisati. Ne može to biti iskazano u kategoriji "može". Druga stvar koja je ovdje problem od 2000. godine evidencija prebivališta koja ide s izdavanjem osobnih dokumenata ne evidentira nacionalnu pripadnost. Šta to znači? To znači da od 2000. godine službeni podaci na bazi kojih se formira ovaj dio biračkoga popisa ne sadrži ovu identifikaciju o nacionalnoj pripadnosti. Zašto je to problem? problem je zato što pravni i stvarni položaj u ovoj stvari o kojoj mi pričamo, dakle, pravni i stvarni položaj pripadnika manjinskih zajednica ovisi o tome da li je taj identitet upisan. I ako njega tu nema onda tu imate neku vrstu ne propisa nego neku vrstu potencijalnog kršenja prava pripadnika manjina. Druga stvar koja se s tim događa, tu se može govoriti o tome da se na prikriven način, reći ću, potire nacionalni, potire identitet. Znate? Potire identitet ako ga nema u službenoj evidenciji. Uvijek možemo reći neka čovjek ide pa neka se zanima pa neka upiše. Mi znamo kako to u praksi ide i mi znamo kakvih sve ima okolnosti i koliko sve ima motiva da se čovjek zapravo ne zanima za to. Treća stvar koja je tu važna. Time se dakle, izostankom ovog podatka na stanovit način vrši se asimilacija po službenoj dužnosti. Ja ne govorim o namjeri, ja govorim o na neki način automatskoj tehničkoj izvedbi. Toliko o ovom pitanju određenja nacionalne pripadnosti iz članka 9. Treća stvar koju ovdje želim problematizirati, to je ovo pitanje članka 13. i ispravka u ispravka u datom popisu birača. Ispravka podatka u datom popisu birača. U članku 13. piše "usmeni ili pisani zahtjev za upis". Dakle, govori se o tome da će svaki građanin pregledati svoj upis, tražiti dopunu, a ako nije točna najkasnije 14 dana i onda u nastavku piše da će to uraditi usmeno ili na pisani zahtjev. Jednu stvar želim razjasniti, a drugu stvar bih htio da mi se razjasni. Ovo pitanje razjašnjenja. Državni tajniče vi ste rekli podaci se vode u ono što se zove automatska obrada podataka. To jeste napredak i ja poštujem i upućivanje na traženje podataka na Internetu, ali mi imamo praktičnu situaciju da najveći dio populacije objektivno neće moći i subjektivno nema volju da se time bavi. Prema tome, samo upućivanje na to, to će, to imate mogućnosti, lako vam je to, nije garancija. Ono što ja želim još da mi se razjasni, to je ovo pitanje intervencija, usmeni ili pisani zahtjev. Ja bih htio da razumijem da ovo pisani zahtjev znači pismeni podnesak po pravilima upravnog postupka, a ako je to pisani podnesak po pravilima upravnog postupka mene to zadovoljava, ali to znači da onda ja svoju intervenciju mogu poslati poštom. Ja bih volio da utvrdimo da je to doista tako i ja bih onda rekao to rješenje je u redu. E tu sad ima još nešto što želim dodati oko oko ovog najkasnije 14 dana prije održavanja izbora. Ja bih se složio da je taj rok 14 dana prije održavanja izbora u redu, pod uvjetom da svi mehanizmi koji idu prije toga i obavještavanje, informiranost, i dostupnost, i mogućnost da interveniram išli glatko. Ali kako to neće ići glatko onda ovaj rok od 14 dana može biti problematičan. Ja na ovom mjestu upravo zbog ovog što sam rekao ističem da treba podržati, mi ćemo podržati ono što je ovdje kolega Furio rekao da se ljudi pismeno pojedinačno obavijeste dovoljno vremena ranije da znaju kakav je njihov status i kakvi su podaci s njihovim imenom u biračkom popisu, a ako, kad bi to i ako to bude tako onda je ovaj rok 14 dana prije izbora ok. Sljedeća stvar, četvrta koju ovdje želim spomenuti, to je ovo pitanje prethodne registracije ljudi koji su izvan Hrvatske. Tu posebno ističem sljedeću stvar. Diplomatsko konzularna predstavništva ovdje piše piše omogućit će takvu intervenciju. Ono što ja, dvi stvari ovdje predlažem. Prvo piše prethodna registracija birača može se obavljati. Ja mislim da mora biti formulacija obavlja se i da ovo može moramo, moramo dakle uopće te formulacije može se, mora biti ili to se i to radi ili je dužan to i to napraviti, naravno nadležni organ. I još nešto ovdje moramo dodati. I ova prethodna registracija u popis u dekapeima mora sadržavati ovu odredbu iz 13. usmenim ili pisanim zahtjevom po mom mišljenju na isti ovaj način po pravilima upravnog postupka i ako to ugradimo tu onda mislim da smo uradili nešto što kompenzira ovaj stisnuti, strogi rok 14 dana i na neki način nadomještamo sve negativne okolnosti za koje znamo da se u praksi događaju, a mogu biti na štetu i mogu biti uskraćivanje uskraćivanje biračkoga prava. Sljedeća stvar koju želim istaći to je ovaj članak 32. davanje podataka iz popisa. Ovdje u vašem rješenju piše iz zaključenog i potvrđenog popisa birača nadležno tijelo koje vodi popis birača može dati. Ja mislim da mora stajati "dalje" i tu želim biti dosljedan. Dakle, daje brojčane podatke o biračima i sad sudionicima itd. Ovdje dvi stvari postoje kao problem. Prvo je ovo da daju, druga je stvar što ova rečenica ovdje nije dobro složena i treba je presložiti, ima čak i ako hoćete i jezičnih dvojbi itd., ali i dobro to se da, treba presložiti rečenicu i ovdje će moji kolege reći ono što je ovdje spomenuto prije toga da li samo brojčane podatke ili poimenične podatke. Ja ću se prikloniti onom što ja, i mi ćemo se prikloniti onom što …/Govornik se ne razumije./… koji bude formulirao klub nacionalnih manjina, računam da se ovdje osobno govori da razgovarati o tome, da razgovarati. Ali ove dvije stvari moraju dati i preslaganje rečenice mislim da je Sljedeća stvar koju ću spomenuti, ovo pitanje preciznosti popisa u u datom trenutku. Ja hoću podržati vas gospodine državni tajniče i ja mislim da preciznost popisa u datom trenutku nije moguće da bude apsolutna. To je najprije živa materija, to je živa stvar i naravno da uvijek imate tu promjene. Ali ako bismo postigli ovo o čemu sam govorio da ljudi budu obaviješteni i da na lak način dobiju priliku da naprave intervenciju onda će ta stvar ispasti dobra. I konačno reći ću sljedeću stvar. Uz ovo omogućavanje jednostavne pojedinačne intervencije za popravljanje podataka i uz ovo preciziranje nekih rješenja koje sam ovdje izložio mi ćemo ovom Zakonu dati, ovom sadržaju, ovom Prijedlogu dati podršku. Ukazujem da će ta podrška biti uvjetovana raščišćavanjem ovih pitanja zato što vjerujem da je to rješivo. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HNS-a, poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Kada bi u obrazloženju ovog zakona ili u uvodnom obrazloženju državnog tajnika bilo rečeno koliko danas u popisima birača ima upisanih državljana Republike Hrvatske možda bi sa manje rezerve, nedoumica raspravljali o predloženom zakonu. Prije nekoliko mjeseci pokušao sam ustanoviti koliko državljana Republika Hrvatska ima upisanih u knjigu državljanstva i tada je dala ta brojka koja je došla van ne iz novinskih članaka, ne iz statistike, nego upisa u knjigu državljanstva bila 8 i pol milijuna. pol milijuna. Doduše u tih 8 i pol milijuna bili su aktivni i pasivni državljani Republike Hrvatske i kad sam razjasnio što su aktivni a što pasivni, dobio sam odgovor da su pasivni pokojni a aktivni živi državljani. A knjiga državljanstva i stjecanje državljanstva jest jedan od bitnih elemenata ili prava upisa u popis birača. I zbog toga vjerojatno i niz primjedbi koje smo do sada imali i prilike čuti a i one koje ću ja iznijeti, je ta brojka kako god je tumačili ili prevodili izaziva sumnju da nešto sa popisima do sada nije bilo uredu. I moram reći da najveći dio odredbi o načinu sređivanja popisa birača, kontinuiranoj obavezi tijela državnih vlasti da sređuju popise birača je izuzetno za pohvalit i dobro jer je to prvi korak k tome da vam za dvije, tri ili četiri godine o ovoj temi više nećemo morati raspravljat kao o temi koja iza sebe ima bilo kakvu sumnjičavost ili spornost. No postoje neka rješenja o predloženom zakonu koja mi nisu jasna. A s obzirom da se radi o prvom čitanju da bi mogli donijeti odluku da li ćemo ga podržat u prvom čitanju ili pripremit amandmane za drugo čitanje, onda bi bilo dobro da sada u prvom čitanju Vlada odnosno predstavnik Vlade otkloni dileme. Članak 4. govori o biračima koji se u popise birača uvode prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj. To razumijemo. Druga kategorija su oni birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i tu je rješenje kako njih unijeti u popis birača dobro. Ali postoji još jedna kategorija birača i državljana Republike Hrvatske a to su oni koji imaju prijavljena prebivališta i u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. I zakonito je to, jer prema Zakonu o prebivalištu i boravištu državljani Republike Hrvatske mogu imati prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj i nekoj drugoj državi. I sad ja postavljam pitanje. Ako članak 4. jasno definira ove dvije kategorije, gdje su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem u Hrvatskoj ili nekoj drugoj zemlji? Kako se oni unose u popis birača odnosno ukoliko se ustanovi putem jedinstvenog matičnog broja građana da su dva puta upisani u birački popis, kako će se ili s kojeg biračkog popisa će se oni pisati? Ako netko ne vjeruje da postoje takvi državljani Republike Hrvatske, ja vas molim i upućujem na Zakon o prebivalištu i boravištu i vidjet ćete da je to potpuno zakonito, jer taj Zakon o prebivalištu i boravištu iako je bio u saborskoj proceduri nismo promijenili. Druga dilema je vezana na članak 15. stavak 2., koji glasi, prethodna registracija se obavlja za birače bez prebivališta u Republici Hrvatskoj i birače s prebivalištem u Hrvatskoj koji trajnije borave u inozemstvu. Što znači trajnije boraviti u inozemstvu odnosno tko i kojim kriterijem će odlučivati da netko boravi u inozemstvu trajnije? Tjedan dana, mjesec dana, šest godina, što se smatra tajniji boravak u inozemstvu? Jer oni nisu odjavili prebivalište u Hrvatskoj, ali trajnije borave u inozemstvu. Da li je moguće pojam riječ, izraz trajnije zamijeniti sa točno definiranim vremenskim rokom, da bi izbjegli mogućnost različitog tumačenja na različitim izborima i od strane različitih komisija za sastavljanje popisa birača? Članak 21. pak regulira upis, privremeni upis birača, dakle ako državljanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište u Hrvatskoj na dan izbora neće bit u mjestu svog prebivališta, nego negdje drugdje i želi tamo glasati, tu promjenu ili brisanje sa jednog popisa birača i privremeni unos u drugi popis birača mora obaviti najkasnije 14 dana prije održavanja izbora. Zašto 14, ako je 8 dana prije izbora rok za zatvaranje popisa birača? I završno. Do sada sudionici izbora imaju pravo izvršiti uvid u popis birača. Vršiti uvid u popis birača u praksi je bilo to da ste mogli doći u ured državne uprave u županiji, sjesti i listati knjigu popisa birača. Mi smatramo da svaki sudionik izbora, dakle politička stranka, nezavisni kandidati nezavisne liste imaju pravo dobiti popis birača. Dolazimo do problema tajnosti ili zaštićenog dijela osobnih podataka s kojim kažu ne smije raspolagati bilo tko. Međutim, u ovom zakonu je definirano da u popis birača se unosi redni broj, prezime i ime, nacionalnost, matični broj građana, spol, datum rođenja, prebivalište, ulica, kućni broj, podbroj i naselje i primjedba. U dokumentu koji dolazi na biračko mjesto, a to je izvadak iz popisa birača nema matičnog broja niti nacionalnosti odnosno ima nacionalnosti samo za one izbore koji se provode po osnovi nacionalne pripadnosti. I to je dobro. Ukoliko se do drugog čitanja postigne suglasje sa nadležnim tijelima koji se bave zaštitom osobnih podataka i ovaj ispis iz popisa birača u kojem nema ova dva bitna elementa koje predstavljaju tajnost podatka za svakog birača ili državljana Republike Hrvatske, ne vidimo ni jednog razloga da se u zakon ne unese odredba da sudionici izbora imaju pravo dobit izvod izvod iz popisa birača u elektronskom obliku dakako ne u …/Govornik se ne razumije./… Sa ovim ostalim predloženim rješenjima koja jesu u zakonu uz odgovore na ova pitanja koja sam postavio za nas bi bio prihvatljiv predloženi tekst zakona uz još jednu dilemu. Mislim da je i na onom Okruglom stolu koji je gospodin državni tajnik spominjao i u mnogim dokumentima je bilo sugerirano da pitanje vođenja birača nadzora i kontrole bi mogao biti popis, posao Državnog izbornog povjerenstva jer ga sad imamo kao stalnog tijela. I da iz državne uprave kao tad reguliranog tijela za vođenje i kontrolu i nadzor popisa birača bi bilo to dobro prebaciti u Državno izborno povjerenstvo što vidim jako korisno, logično i pametnim pa i pitam odmah da li i u tom smjeru predlagatelj može pripremi drugog čitanja razmišlja da se i ta sugestija koja je bila dana i na tom Okruglom stolu uvaži. Hvala lijepa. Hvala. Za Klub zastupnika nacionalnih manjina poštovani zastupnik Nikola Mak. Izvolite. **Mak, gospodine predsjedniče, štovani državni tajniče, kolegice i kolege. Klub nacionalnih manjina ima poseban interes za raspravu u ovom zakonu jer je on bitan uvjet za ostvarivanje izbornih prava nacionalnih manjina iz Ustava, Ustavnog zakona i ostalih propisa vezanih za nacionalne manjine. Kako je ovo prvo čitanje to ćemo dati nešto šire obrazloženje za pitanja koja nas zanimaju s tim da smo neke primjedbe i prijedloge već zaključili na Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i koji su tu i prezentirani na početku rasprave o ovoj točci dnevnog reda. Evo naših razmišljanja. U članku 4. stavku 3. a s njim je vezan i članak 5. stavak 2. predlaže se da se birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj upisuju u središnju evidenciju birača pod navodnicima u članku 4. «u gradu Zagrebu». Dok se u članku 5. o istoj toj kaže: «Nadležno tijelo grada Zagreba». Dakle dvije različite formulacije. Mi smatramo da to treba uraditi u Središnjem državnom uredu za upravu jer bi to bilo objektivnije i vjerodostojnije i izbjegla bi se svaka moguća sumnja jer je to centralno mjesto državne uprave. Drugo, taj nesretni matični broj građana, kažem nesretni zato što ga nema, a ipak ga ima. I mi danas više ni ne znamo tko nam sve ne traži taj matični broj građana slažem, odnosno se slažemo da u ovom zakonu to bude jer to omogućava čisti odnos tko je tko u popisu birača, a na tri ili četiri mjesta to imamo navedeno. Međutim evo koristimo prigodu da kažemo da bi se zaista jedanput trebala razriješiti ta misterija o matičnom broju. Jer ja ne znam moj matični broj, a dođem u banku ili dođem ne znam kamo a on kaže: «Molim vas dajte mi vaš matični broj». Ja kažem: «Ja ga ne znam.» «Žao mi je, kad nam donesete matični broj onda ćemo vam nešto tamo napraviti što vi tražite». Prema tome evo to ide tak jedna globalna koja nije direktno vezana jer podržavamo taj matični broj ovdje, na ovih nekoliko mjesta ali evo izazvani smo i želimo to ovom prigodom opet reći. Jer smo to u nekoliko navrata već rekli. U člancima 9. i 13. govori se o izjašnjavanju o nacionalno-manjinskoj pripadnosti i mislim da bi predlagači zakona trebali s posebnom pažnjom razmotriti zaključke Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koja su ovdje prezentirana pa ne bi u to u ime Kluba nacionalnih manjina šire obrazlagao. Četvrto, u članku 29. stavku 3. treba navesti i izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina jer je to novina po Ustavnom zakonu a nije to navedeno nego je samo parlamentarno. Parlamentarni izbor je a normalno sad imamo vijeća i predstavnike nacionalnih manjina pa onda treba i to da se u zakonu navede. Peto, u članku 39. stavku 1. govori se o potvrdama za glasovanje onih koji na dan izbora nisu upisani u popis birača. Dođu ljudi na biralište i sad iz bilo kojeg razloga njega na njegovom mjestu nema. Ja molim predlagača da nam objasni što to znači za pripadnika nacionalne manjine koji na dan izbora ustanovi da nije upisan u popis birača za nacionalne manjine. Dakle bilo da se radi o parlamentarnim izborima. Bilo da se radi o izborima lokalne samouprave za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Jer tu može biti, malo osjetljivije. To nije ono, došao sam kao građanin na biračko mjesto i nema me. I sad odem u onaj Ured državne uprave i kažem: Čujte mene nema tamo. Onda on dobije onaj formular, potpiše i vrati se natrag na biračko mjesto. Ali ovdje se sad radi o izjašnjavanju o pripadnosti nacionalnoj manjini. Kako to riješiti? Ja molim odgovor na to pitanje jer to je sad za nas važno jer ćemo imati kod nacionalnih manjina, posebno kod njih ćemo imati takve slučajeve da će netko htjeti, a sad je pitanje kako će se to regulirati i na koji način će se to razriješiti? Šesto. U članku 40. piše o roku za čuvanje popisa birača od 5 godina. Dakle tijelo koje čuva je li čuva ih 5 godina. To je u redu. Ali što je s uvidom kandidata na izborima u taj popis radi eventualne žalbe, utvrđivanja nepravilnosti, mrtvih duša i ne znam ja čega sve ne može biti? Ili analize, mi smo politički ljudi, političke stranke, nezavisni kandidati prošli na izborima ili propali na izborima. Mi želimo jednostavno vidjeti taj popis birača i mislim da je zgodno da se na ovome mjestu tu nešto kaže na koji način se može? Jer to ne ide izborna dokumentacija u Državni arhiv pa nakon nekog vremena po pravilima arhivske službe možete onu ostalu dokumentaciju vidjeti tamo. Ovdje se radi o popisima birača koji su vrući materijal i koji su naročito aktualni prvog, drugog i trećeg dana poslije izbora, a 5 godina se čuvaju kod ovoga tijela koje inače čuva izborne popise birača. 7. Riječi «može» i slične riječi trebalo bi izbjeći gdje god je to moguće. Ne mogu se svugdje izbjeći. Ima na, u zakonu mjesto gdje baš mora biti riječ «može» ali ima i mjesta gdje to ne, kao što je gospodin Gajica i neki drugi su ovdje rekli ne bi trebalo da stoji riječ «može». Gdje bi trebalo kazati da to mora ili da se uređuje ili da se na nekakav definiraniji način kaže bolje nego što je to riječ može. Mi znamo može i iza riječi može stoji riječ ne može, je li, ne dam Osmo, i na kraju ono što smatramo vrlo bitnim za ostvarivanje ustavnog prava izvor autentičnih predstavnika nacionalnih manjina u Sabor i lokalnu, manjinsku samoupravu. Govorili su svi prethodnici o tome, a to je pitanje dobivanja ispisa iz popisa birača za nacionalne manjine. Ali mi se pridružujemo i ovome što je gospođa Pešić govorila i za opći birački popis. Mi smatramo da je zbog specifičnosti izbora predstavnika nacionalnih manjina gdje je čitava Hrvatska jedna izborna jedinica kada je riječ o Saboru ili kada je riječ o vijećima i predstavnicima na lokalnoj razini, a ne biraju sve lokalne sredine vijeća i predstavnike, nego tamo gdje ima određeni broj pripadnika manjina, ali na njih se to odnosi. Pripadnici nacionalnih manjina u našem slučaju, jer je Hrvatska cijela jedna izborna jedinica su razasuti od Iloka do Dubrovnika. Relativno je lakše tamo gdje imamo kompaktne nacionalne manjine, gdje recimo 90% stanovnika jednog sela, naselja, dijela grada su pripadnici jedne manjine. Ali mi imamo 22 nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj od kojih je veći dio razasut, pa imate 2 Nijemca u Iloku, imate 5 Nijemaca u Dubrovniku, imate ne znam 10 Nijemaca u Splitu itd. Dakle, nisu svi u Osijeku ili nisu svi u Vukovaru. I sada se postavlja pitanje da bismo, da bi kandidati dobili ispise, da bi se mogli obraćati tim svojim ljudima to nije samo pitanje prava kandidata ili pogodnosti kandidata da vide tko im je, nego to je i pravo tih pripadnika nacionalnih manjina da dobiju predstavljanje svojih kandidata i da ih se animira da izađu na izbore upravo za predstavnike nacionalnih manjina, pri čemu nitko nikada neće dovesti u pitanje da ti ljudi mogu kazati hvala lijepo, ja hoću da biram moju političku stranku i mene ne zanimaju manjinski izbori ili uopće neću izaći na izbore, nemojte me uznemiravati, ostavite me na miru itd. Ali taj ispis sa imenom i prezimenom i adresom prebivališta, dakle ono što smo spominjali da bi trebalo biti što nitko od mojih prethodnika nije dovodio u pitanje samo sa određenim oprezom, sa jednom određenom da da se vidi koliko to zadire u osobnost, u zaštićene podatke itd. i da do drugog čitanja i do odlučivanja to i sa predlagačem zakona a između sebe raščistimo i da dobijemo onda nešto što je pravilo ponašanja u izborima. Ili to je ispis ili nije ispis s tim da ja mislim da od tog ispisa ne trebamo i od tih, od te tajnosti podataka, zaštićenosti podataka ne trebamo praviti svete krave jer imamo čitav niz situacija kada pripadnici manjina upravo izraze sa svojom deklaracijom ja sam taj i taj pripadnik nacionalne manjine da bi dobio prednost pod jednakim uvjetima u državnoj upravi kad se radi o poslu, kada se radi o o stipendijama, kada se radi o školovanju, kada se radi o pozitivnoj diskriminaciji kod upisa na fakultete jer imamo tko ne zna mi imamo petnaest postotni bonus u odnosu na onaj izborni prag itd. Ali čovjek mora reći ja sam Srbin, ja sam da bi po postojećim zakonima, našim zakonima on ostvario neko pravo. Pa ako imamo tu situaciju da u čitavom nizu stanja čovjek kaže da je da, zašto ne bismo omogućili kod izbora i onda zna da može birati i da ima kandidata, a kandidat da zna da mu se može direktno obratiti. Mi smatramo da bi po prilici u zakonu trebala biti jedna takva formulacija koja bi ovo što sam sad malo prije govorio mogli, da bi se moglo i realizirati, a to je da su popisi birača javni, da pravo uvida u popise birača se ostvaruje bez posebne najave uz molim vas sve one mjere opreza, odgovornosti, izjava o čuvanju itd., zlouporabi, protiv zlouporabe itd. a da sudionici u pojedinim izvorima to od predsjedničkih kandidata na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske nezavisni kandidati i nositelji lista na svim razinama vlasti i samoupravi te organizatori referenduma mogu dobiti na zahtjev izvod iz popisa birača za razinu izbora na kojima sudjeluju i to ili u elektronskom ili u ovome izvodu. Ovom našem prijedlogu se normalno može uputiti taj prigovor o zadiranju u zaštićene osobne podatke. Međutim, mi u ovom trenutku ne vidimo tu opasnost jer su se pripadnici manjina prije svega već kod popisa stanovništva, kod ažuriranja biračkih popisa izjasnili svojom slobodnom voljom kao pripadnici te nacionalne manjine. Dakle, ni oni ne kriju što su po nacionalnosti. I kad povežem to s ovim čitavim nizom pogodnosti koji pripadnici manjina ostvaruju kad traže neka svoja prava u odnosu na većinski narod, onda dolazimo do toga da možemo sjesti i razgovarati o tome da bi na taj način došli do neke razumne mjere uvida, do ispisa i da vidimo koje, koje nacionalne manjine i da se onda može koristiti. I ponavljam da nitko ne može spriječiti pripadnika nacionalne manjine ako i napravimo ovo o čemu sam govorio da on kaže ja neću koristiti moja prava nacionalne manjine. Prema tome, ja hoću da biram moju političku opciju, a hvala lijepo ja jesam u mojoj duši Nijemac, ali ja hoću da budem politički Hrvat i glasujem za hrvatske, za političke stranke u Hrvatskoj. I na kraju, da u odnosu na ovu priču o zadiranju itd. mislim da je ovaj Zakon o popisima birača lex specialis, lex specialis uvijek ima jednu prednost pred nekim zakonima koji su opći i to treba uzeti u obzir kad budemo razgovarali o svemu ovome. I kažem na kraju kako je to prvo čitanje. Mi očekujemo od predlagača, ali i svih kolegica i kolega korektnu i argumentiranu raspravu što je do sada apsolutno bila i razmjenu mišljenja kako bismo i sa stanovišta prava nacionalnih manjina dobili kvalitetan zakon o popisima birača. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Za Klub HSS-a poštovani zastupnik Željko Ledinski. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, štovani državni tajniče, kolegice i kolege. Evo dozvolite nekoliko riječi o o prijedlogu zakona o popisima birača u ime kluba HSS-a. Evo s obzirom da je ovo prvo čitanje ovoga zakona i da se u njemu želi urediti popis birača na jedan drugačiji, moderniji način klub HSS-a će podržati ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. obzirom da je i naš državni tajnik i cijela ekipa oko njega je već dugo godina u državnoj upravi onda vjerujem da su iz tog svoga rada u tih ne razumije./ … 15-ak godina ako ne i više imali mogućnost proći nekoliko izbora gdje su uvijek mogli čuti određene primjedbe na popise birača i htjeli su ovime evo prijedlogom zakona to promijeniti da nema stalnog nekakvih pritisaka na određene popise i da taj popis bude što točniji i precizniji. Kad se vratimo unazad nekakvih evo koliko ja sam vezan uz te popise birača od '93. godine na ovamo onda smo imali situacije u različitim dijelovima zemlje koje su na različit način vršile taj popis. Najprije smo imali urede za opću upravu koje su bile u županiji, koje su imali određeni popis. No, međutim tamo čini mi se da je to bilo za izbore '95. dobili smo naputak da koristimo podatke iz policije. Ti podaci su bili dosta netočni i kao takovi se nisu mogli u kratkom vremenu ni ažurirati. Kasnije, '97. za lokalne izbore već je bila bolja situacija i imali smo točnije podatke. No kasnije tamo za 2000. godinu za izbore bilo je to još bolje. Vjerujem da je danas, da će biti još daleko točnije. No što se još uvijek dešava? Još uvijek nam se dešava to da imamo na jednoj adresi prijavljen veliki broj ljudi, što je nemoguće da oni žive na istoj adresi, to znači da žive negdje drugdje a da su prijavljeni samo na jednome mjestu. I mislim da bi trebalo voditi brigu o tome da se to ne može desiti. Znamo koliko otprilike ljudi može stanovati u jednoj obitelji, kolika obitelj može biti. A ne da sad svi koji imaju nekog poznatoga, rođaka, da se prijave kod njega. Dalje, još uvijek ima slučajeva da se na popisima birača nađu mrtve duše i da zahvaljujući tome da nema organiziranog promatranja na svim biračkim mjestima da se desilo i dokazalo da je bilo i onih koji su mrtvi glasovali. Zbog toga bi sigurno trebalo imati ažurnost daleko veću. I vjerujem da ćemo uz ovu, elektronski način kontrole imati za iduće izbore kvalitetnije podatke. meni ovdje nedostaje u prijedlogu ovoga zakona su kaznene odredbe. Ovdje se samo piše što će se desiti ako netko od djelatnika iz opće uprave nešto krivo napravi, da će biti povreda Ali ne piše se ako ne piše u prijedlogu zakona ništa o tome što će se desiti ako netko svjesno napravi određeni prekršaj i omogući da se to I mislim da bi trebalo uvesti i kaznene odredbe. A poznato je do sada smo sve zakone koje smo dobivali, barem iz vašeg ureda, da su kaznene odredbe bile dosta velike, da ne kažem drastične. Tako da predlažem da za drugo čitanje uvedete i kazne za one koji izvrše određene prekršaje vezano na ovaj zakon bilo u kojoj proceduri, da li u tom dijelu da omogući da netko je na adresi na kojoj nije ili bilo što drugo. S obzirom da smo uz sve više zadnjih godina na određene izbore, posebno na one za vijeća četvrti ili za lokalnu samoupravu jedan manji postotak izlaska. Priznajem da se često dešava da 20-ak i nešto posto ljudi izađe na izbore. Onda u svakom slučaju je bitno da ti podaci budu jako točni. Da su ti podaci točni možda bi i taj postotak bio drugačiji pa ne bi bio podatak da je za neke izbore izlazak velik, a za druge je mali. Očito da nešto sa popisima birača ne štima. Jer otprilike podjednaki izlazak je sličan je izlazak, nije čest ako kažem. Pogotovo na taj način i da se jednostavno onemogući bilo kakva manipulacija sa glasovima. A mislim da je kad gledamo kako je to riješeno u nekim drugim zemljama onda vidimo da oni imaju prethodnu registraciju birača. Možda ne bi bilo loše razmisliti da i mi uvedemo isto tako prethodnu registraciju birača, pošto smo već elektronski toliko napredovali i da se zna onda tko i koliko se je gdje prijavio. A posebno mislim da je to bitno za naše manjine. Evo kolega Mak je lijepo govorio o tome što predstavnici manjina očekuju od ovoga popisa birača. I da se točno zna. I onda procedura kad netko želi glasovati za jednu listu ili želi sudjelovati na manjinskoj listi. Jer ja znam iz svog iskustva da naše manjine često vide da, recimo za kolegu Mak mislim da je trebalo jako mali broj glasova da bi ušao u Parlament, dok recimo kolegica Zdenka je trebala daleko više glasova za isti taj mandat, jel. Prema tome, ljudi bi da nema potrebe, ionako tako i tako će ući njihov pa glasuju za svoje političke opcije kojima, koje su im simpatične. Tako da bi u tom dijelu isto trebalo omogućiti možda ne samo ovima kojima, našim ljudima koji žive vani prethodnu registraciju nego isto tako u dogledno vrijeme ćemo vjerojatno i mi doći do toga da imamo prije toga jednu prethodnu registraciju birača. Nekih drugih primjedbi posebno ne bih istaknuo. S obzirom da je već u ime klubova je dosta bilo rečeno. I podržavam sve ove prijedloge koji su bili navedeni. I vjerujem da za drugo čitanje, s s obzirom kažem na iskustvo koje ima i cijela ekipa tamo da bi se još mogao ovaj zakon malo popraviti i da za u drugom čitanju ga dobijemo sa jednim većim konsenzusom, a to bi onda i značilo da ćemo imati i kvalitetnije i bolje podatke. Evo na kraju bih zaključio time da klub HSS-a podržava ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Idemo na pojedinačnu raspravu. Poštovani zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani predstavnici Vlade. Dozvolite mi u nekoliko rečenica da se osvrnem na Prijedlog Zakona o popisima birača. Naime, Zakon o popisima birača trebao bi osigurati kako to kaže Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor u članku 3. pravo pa i dužnost da glasuje se samo jedan put. To je zahtjev da ovaj zakon svede u najmanju moguću mjeru zloupotrebu biračkog prava. Je li to tako? Nije. Naime, ovaj prijedlog zakona mada govori da je temelj, pravni temelj za upis u popis birača državljanstva i punoljetnost, a faktično je prebivalište, nije ni prebivalište nego boravište. Prebivalište i boravište. Zašto? Ono što nije sporno, naime oni koji prebivaju u Republici Hrvatskoj i državljani su Republike Hrvatske, o tome ne trebamo raspravljati, to je potpuna odgovornost državne uprave odnosno Središnjeg ureda da budu točni, ažurni i dostupni građanima na provjeru. I odmah da tu kažem, nije prihvatljivo da se popis birača vodi samo u virtualnom obliku jer obrazovanost hrvatskog biračkog tijela nije takva da može kontrolirati popis birača samo, ako se samo vodi u tome. To bi bila ozbiljna zamjerka u legitimnosti popisa birača, a još više u izbore. Zašto tvrdim da se popis birača vodi na dva, po dva osnova, dakle po prebivalištu i po boravištu mada boravište nije definirano ničim šta to znači. Pa već je ovdje kolega … rekao da birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj upisuju se u središnju evidenciju popisa birača Grada Zagreba, e sada gledajte a popis se vodi po državama gdje su oni sada u boravištu. To znači faktički je to popis na temelju boravišta. Faktički je to popis na temelju boravišta. Ali da bude još ovako apsurdnije. Tako bi taj popis bio ko' državama, rade kako ovdje što kaže, a istodobno se popis državljana glasača birača vodi u Hrvatskoj, nikakva zapreka ne bi bila zlonamjernim ili u zloupotrebi da čovjek iz Mađarske koji ima pravo glasovati po popisu birača jer je otišao tamo u boravište, vrati se isti dan i glasuje ovdje gdje je upisan, a mora biti upisan popis birača po principu prebivališta. I onda dovodimo ne samo legitimitet i legalitet ili zloupotrebu biračkog prava nego dovodimo i ugled vlasti u Republici Hrvatskoj. Zbog toga mislim da je vrlo važno odrediti šta je temelj za upis u popis birača. Šta je temelj? Je li to dakle državljanstvo, punoljetnost i prebivalište? Ako je i prebivalište i boravište manipulacije su zagarantirane. Ozbiljan je problem, a država mora garantirati da to ne smije biti problem, da hrvatsko biračko tijelo ima dva korpusa, jedan je unutar zemlje i drugi je van zemlje. Jedan i to koji nije precizno uveden u popis birača, broji 500 tisuća glasača, odnosno birača prema podacima koje je ovdje Vlada iznijela. Drugim riječima više od 10% biračkog tijela prema onome što je državni tajnik ovdje rekao u jednom u jednom obraćanju Hrvatskom saboru, ne može kontrolirati Republika Hrvatska jer nema potpisane međudržavne sporazume da joj država gdje su naši građani sa boravištem kako ovdje kaže, dostavili uredno taj popis birača. To je moguće. Na taj način se može zaključiti međudržavni sporazum. Zbog toga je zaista važno da se do drugog čitanja odlučimo šta je temelj za upis u biračke popise. Je li birački popis samo državna evidencija ili je javna evidencija? To članak 3. ovog zakona ne rješava. Kaže da je državna evidencija, a ja mislim da je i javna evidencija, a da za točnost odgovara država. Zatim imamo nejasnu formulaciju. Nadležna tijela koja su izdala putne isprave. Da li se tu pod putnom ispravom može samo podrazumijevati putovnica ili putna karta? Za isprave postoje službeni naziv ako je riječ o putovnici, a ovdje bi trebalo reći da se radi o putovnici. Ili članak 9. Potpuno je po meni nejasan jer se recimo za podatke kaže da su isti, to jezičari znaju da zamjenica: "isti" ne postoji. Ima još puno takvih primjera, ali sad bih samo na pravo da se izvrši uvid i prigovor na upis birača. Smisao je popisa birača i da onima koji su zainteresirani za njegovu ispravnost, istinitost i ažurnost da mogu izvršiti uvid, ali da mogu prigovoriti ako utvrde da je nepravilno, netočno i nezakonito … Važno je da oni koji sudjeluju u biračkom, u izbornom postupku budu sigurni da u popisu birača zadnjih dana neće doći do drastičnih promjena jer za to i nema razloga. Za to nema razloga, naravno treba omogućiti dnevnoj migracii da se upiše u popis birača u skladu sa zakonom ali ne da bude manipuliran popis birača jer se može pozvati da se pređe u drugo mjesto ovako kako je predviđeno. Sve u svemu Hrvatskoj treba zaista i zakon i novi popis birača i nadam se da će u zajedničkom interesu biti nesporan, precizan, zakonit i svima dostupan popis birača donešen, utvrđen prije izbora. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Vladimir, a prije toga je replika poštovani zastupnik Valter Poropat. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa po mom mišljenju kolega Leko točno ste ukazali na problem prebivališta i boravišta. To je drugim riječima opet mogućnost dvostrukog glasovanja. Dakle, u istom danu jedna osoba može glasati na svom prebivalištu i na svom boravištu. Prema tome, ovo je sigurno za drugo čitanje jedan od onih pitanja koja treba itekako dobro definirati i slažem se potpuno s vama da prebivalište i boravište moramo konačno riješiti. vam gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče državnog tajnika, kolegice i kolege zastupnici. Već sama činjenica da je postojeći, važeći Zakon o popisima birača donijet u ožujku 92. godine ukazuje da su tu potrebne promjene. Od velikog, ogromnog napretka, tehničkih mogućnosti za vođenje takvog postupka do saznanja u što smo se siguran sam svi uvjerili o velikim manjkavostima, propustima, neurednostima, neažurnostima i što već sve ne, postojećih popisa birača. Puno toga je nažalost i naslijeđeno a ne može se poreći da je prisutna i neodgovornost jednoga broja građana prema obvezama u svezi popisa birača, a s druge strane vezane ruke službi koje vode te popise kada su u pitanju određeni problemi. Primjedbe su se obično javljale poslije izbora, naglasi su bili na popisu birača s prebivalištem u inozemstvu i uvijek se u nešto sumnjalo, kako je već kome i zašto odgovaralo. Ništa bolja situacija nije i kod popisa birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, dakle, daleko većeg broja nego prethodnog spomenutog s prebivalištem u inozemstvu. U nekim sredinama stanje tih popisa je dovedeno do apsurda u svakom pogledu i dozvolite mi samo jedan primjer. Grad Vukovar po popisu stanovnika 2001. godine je brojio 31 tisuću 500, koja stotina gore ili dole. Na popisu birača za Grad Vukovar se nalazi 33 tisuće 500 imena i prezimena, naravno. Prema nekim statističkim pokazateljima odnosa broja stanovnika i broja birača to je višak od oko 13 tisuća ili 63%. Za jednoga od tih oko 13 tisuća iz mog neposrednog susjedstva znam da je odselio još davne 1965. godine. Pozivi prije par godina dok su išli pozivi su uredno stizali. I da moguće ne bude zabune, isti nered ravnomjerno je raspoređen i kod popisa manjinaca i kod većinskog naroda, dakle, u svim kategorijama. Ovaj Zakon to mora riješiti i naznaku toga nalazimo već u članku 1. gdje stoji ovoga Zakona, gdje stoji da se utvrđuje između ostalog i postupak upisa, ispravci i brisanje i provjera istih. U članku 5. stoji da popise birača vode tijela državne uprave u županijama, odnosno Gradu Zagrebu, nadležno za poslove opće uprave. I dalje u članku 6. stoji popis birača vodi se u elektronskom obliku jedinstvenog sadržaja u svim gradovima i općinama. Ali ovdje se ne predviđa vođenje središnje evidencije za Republiku Hrvatsku osim za one koji nemaju prebivalište u RH, članak 5. stavak 2. Članak 7. propisuje sadržaj popisa birača i to je potpuno dovoljan broj podataka. I zašto onda to ne iskoristiti i ne oformiti i središnju evidenciju? Samo može pomoći. Sada dolazimo mislim do ključnog članka, članka 8. članka 8. određuje upisivanje u popis birača na temelju kojih podataka i iz kojih evidencija. Stavak 2. nalaže policijskoj upravi ili postaji koje vode evidenciju prebivališta dostavu podataka odmah o, i sada je navedeno, između ostalog prijavi i odjavi prebivališta. To tako treba biti. Međutim, vraćam se sada na onaj podatak koji sam naveo o oko 13 tisuća prekobrojnih u popisu birača za Grad Vukovar. Tko će njih, da tako kažem, isknjižiti, ispisati iz popisa? Pretpostavka je da ili su negdje dalje u popisu ili nisu nigdje. Opet iz samo njima znanih razloga. Oni moguće, oni moguće nisu ni odjavili prebivalište ili jesu prije x godina a policija nije mogla tražiti ispis iz biračkog popisa. Kako policija može znati sada ili zna da li su oni ili nisu u biračkom popisu? Da naglasim, radi se o starim slučajevima, novi su riješeni i određeni člankom 8. i tu ništa nije sporno. Moguće postoji rješenje sa još jednim izvorom podataka, još jednom evidencijom koja se u ovom Prijedlogu zakona ne spominje. To je popis stanovnika. Znam, odgovor će vjerojatno biti, popis stanovnika je svakih 10 godina. Jeste, ali on nam daje odgovore u središnjoj evidenciji gdje se tko nalazi i i u koje vrijeme. Obzirom na, ponavljam, preveliku neurednost postojećih popisa birača od velike bi pomoći bili i podaci iz popisa stanovnika. Uostalom, popis stanovnika je za 4 godine pa ako za te 4 godine se ne uspije ili se uspije, daj Bože, popisi birača urediti, evo nove mogućnosti za provjeru. Članak 11. predloženog Zakona naime ne daje do kraja mogućnost brisanja iz popisa svih onih koji se tamo objektivno ne mogu nalaziti. Sve mjere koje su predviđene ovim Zakonom odnose se i primjenjive su na odgovorne građane, kada su u pitanju popisi birača, a što je s onim drugima. Bilo kakve manjkavosti popisa birača izazivaju podozorenje i sumnju iako te manjkavosti recimo i ne moraju ili ne mogu utjecati na rezultate izbora. Radi čiste savjesti, čistih računa popisi moraju biti uređeni. Opet se vraćam na onaj podatak iz Vukovara. 31 tisuća i 500 stanovnika i 33 tisuće 500 na popisu birača i višku od, ajde, oko 13 tisuća na tom popisu. Dakle, stvarno bi trebalo biti oko 20 tisuća 500 na popisu birača. Pretpostavimo da je na izbore izašlo 15 tisuća birača što je nekako se se i ostvarivalo u svim ovim godinama. To je 73% u odnosu na realan broj, ali to je samo 45% u odnosu na broj iz popisa. Te izbore netko ili neki i promatraju, netko ili neki pišu i šalju izvješća o tim izborima i onda dobijate ocjenu nedemokratske svijesti birača, zasićenosti izborima, izmišljaju se razlozi slabog odaziva ne pomišljajući na najjednostavnije rješenje, da ti ljudi, ti birači tamo jednostavno ne žive, ne postoje. Pa ako hoćete kod samog biračkog mjesta ispisi su ili bi bili sa puno manje stranica a ako idu pozivi što se moglo danas čuti troškovi poštarine bi bili manji. Ovo je prvo čitanje predloženog zakona. Ako i ne potraje dugo do drugog čitanja i usvojimo ga sa svim ili prihvatljivim primjedbama bojim se ipak da će posao sređivanja popisa birača biti gotov, da će popis biti gotov, da uopće može Na ovom Visokom domu je da taj Zakon donese, a potom kako stoji u članku 42. Prijedloga nadležna tijela ovlaštena za obavljanje pojedinih radnji podređenih ovim Zakonom u tekstu piše "pojedinih radnjih", dakle greška je, treba ispraviti, odgovorne su za pravodobno izvršavanje obveza sukladno utvrđenim rokovima, a neizvršavanje propisanih radnji tu dobro piše u zakonu uređenim rokovima smatra se teškom povredom službene dužnosti. To treba napraviti. Hvala. Hvala. Replika, poštovani zastupnik Valter Poropat. **Poropat, Valter (IDS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa evo na tragu onoga što sam i prije govorio uvaženi kolega Štengl, ako sam dobro shvatio rekli ste da se može desiti da neki ljudi koji žive van svog mjesta prebivališta više godina može se desiti da ne budu prijavljeni, odnosno nema ih na popisu birača ni na mjestu prebivališta, a ni na mjestu boravišta gdje žive više godina. To je moguće da se desi. U takvim možda mogućnostima ima rješenje da se taj, te stvari ne dese ima rješenje da se ti ljudi jave da li na mjestu prebivališta ili na mjestu boravišta i onda će u svakom slučaju doći do svog Ustavnog prava da glasaju. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Vladimir Štengl. Ti drugi su postupci, ti drugi su upravo i doveli do toga, a policija do sada nije mogla na bilo koji način iz svojih evidencija provesti to u popisu birača. O tome se radi. Poštovani zastupnik Slaven Letica. u 3 minute kazati nešto što je bitno jer sutra predlažem promjene neke Poslovnika. Znači mislim da je velika nevolja napravljena i zato je odgovoran osobno mislim Mato Arlović što je ukinut jedinstveni matični broj građana, to je jedna od intelektualnih inovacija hrvatske pameti i veliki broj nevolja proizlazi iz tog čarobnog broja koji postoji u drugim svim modernim državama i trebalo bi o tome razmisliti. Što se tiče popisa birača ja podržavam u prvom čitanju ovaj Zakon. Mislim da svakome treba biti od interesa da imamo čiste popise birača i s tim u vezi ja sam u završnoj fazi, eto pozivam kolege koji bi mi se pridružili u pripremi Zakona o mrtvacima. To ja kolokvijalno zovem i zapravo pripremio sam Zakon o središnjem registru umrlih osoba zato što je u Hrvatskoj danas osnovni problem što se ne zna ne samo tko treba glasovati, nego tko je mrtav. Tako i banke i to vrlo mali broj ljudi glasuje, a onda nevladine udruge, prije svega GONG od toga pravi međunarodne skandale kako su od dva čovjeka mrtva iz Hercegovine ili ne znam otkuda glasovali. Puno je veći problem, znači mi u realnom vremenu po tom modelu Zakona o središnjem registru umrlih osoba ćemo imati uvid tko je živ, tko je mrtav i mislim da će to u kombinaciji s ovim Zakonom dati vrlo dobre rezultate. Hvala vam Hvala. Poštovana zastupnica Jagoda Martić. **Martić, Jagoda (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima i kolegice i kolege. Evo u nekoliko kratkih crta bih se osvrnula na Prijedlog ovog Zakona o kojem danas raspravljamo. Naime, već i sama činjenica da je postojeći Zakon zapravo na snazi 15 godina govori dovoljno u prilog tome da je potrebno donijeti novi Zakon. Na kraju krajeva svi znamo koliko često, odnosno prilikom maltene svakih izbora se daju primjedbe na netočnosti postojećih biračkih popisa. Tako je i grad iz kojeg dolazim, moja Makarska postala zapravo sinonim za popise birača koji sadrže više upisanih građana nego što ih imamo po zadnjem popisu stanovnika. Znači ne samo da po tim biračkim spiskovima ispada da u Makarskoj uopće nema maloljetnih osoba, nego imamo više stanovnika nego što ih stvarno živi u mom gradu. Poznate su one situacije da je na jednoj adresi prijavljeno toliko osoba da se s pravom moramo zapitati kako uopće fizički stanu u taj prostor. Zbog toga smatram da je jedno od ključnih pitanja koje bi se ovim Zakonom trebalo riješiti upravo to da se ubuduće onemoguće ovakve i slične manipulacije i izvrgavanja istinitosti podataka. Međutim, moram priznati da čitajući ovaj Prijedlog zakona nisam našla rješenje ovog problema, odnosno čini mi se da ovaj Zakon neće ništa bitno promijeniti i da će i dalje biti upitna istinitost podataka koje sadrže popisi birača. Naime, način upisa u popis birača i dalje će biti isti. Upisivanje će se vršiti na temelju podataka iz evidencije državljanstva, evidencije putnih isprava i evidencije prebivališta, na temelju podataka policijske uprave i matičnog ureda. Povjerenstvo za popis birača sukladno članku 33. Prijedloga zakona provjerava istinitost, odnosno pravilnost popisa birača. Sada se ja pitam na koji način će to Povjerenstvo provjeriti i utvrditi da li su podaci koji su uneseni u popis birača točni? I po sada važećem Zakonu pravilnost popisa birača povjeravalo je Povjerenstvo, odnosno Komisija za popis birača kako se to tijelo zove po još uvijek važećem Zakonu, ali ostaje činjenica da su se i pored te provjere dešavale situacije da su na jednoj adresi prijavljeni ljudi koji tu stvarno ne žive. Kako taj problem riješiti ovaj Prijedlog zakona na to pitanje ne daje odgovor. Jedno od ključnih novina koja se predlažu ovim Zakonom je vođenje popisa birača u elektronskom obliku. Sigurno da će takav način vođenja popisa birača poboljšati ažurnost i olakšati preglednost upisanih podataka. Međutim, što ćemo dobiti ako postojeće podatke u biračkim spiskovima prebacimo u elektronski oblik, a već sam rekla da dio postojećih podataka nije točan i ne odgovara stvarnom stanju? Znači dobit ćemo to da ćemo sada netočno podatke umjesto na papiru imati na ekranu kompjutera. Zbog toga smatram da bi prije nego se krene u ovaj proces informatizacije popisa birača najprije trebalo detaljno provjeriti sve postojeće podatke, ispraviti utvrđene nepravilnosti i netočnosti pa tek onda tako ažurirane podatke prebaciti u elektronski oblik jer u protivnom ćemo postojeće netočnosti imati i dalje samo u drugom obliku, a mislim da to nikako ne bi trebao biti rezultat koji će se postići ovim Zakonom kada on stupi na snagu. U članku 4. mislim da postoje neke nedorečenosti, odnosno o tome su već dosta i kolege prije mene govorili. Naime, to je ta sporna odredba. Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj upisuju se u središnju evidenciju popisa birača Grada Zagreba po državama u kojima imaju evidenciju boravišta u inozemstvu. Znači, brkaju se zapravo dvije odrednice znači prebivalište i boravište. Ako nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj onda gdje ga imaju? Negdje ga moraju imati jer prebivalište i boravište nije jedno te isto. I upravo takvo brkanje ta dva pojma može dovesti do zapravo neželjenih malverzacija i različitih netočnosti. U članku 13. stavku 1. piše sljedeće. Svaki građanin ima pravo pregledati svoj upis u popis birača, tražiti njegovu dopunu ili ispravak tijekom cijele godine a u vrijeme raspisanih izbora najkasnije 14 dana prije dana određenog za održavanje izbora. Nadalje u članku 25. piše sljedeće. Odmah nakon isteka roka iz članka 13. stavka 1. ovog zakona nadležno tijelo koje vodi popis birača pristupa zaključivanju popisa birača. Prije izlistavanja popisa birača u informatičkoj bazi podataka aktivira se aplikacija zaključavanja i zabrane daljnjih unosa bilo kakvih podataka. Sad se ja pitam što će biti sa onim građanima, takvih će slučajeva u praksi sigurno biti, koji će postati punoljetni u tih 14 dana, znači od zaključivanja i zaključavanja popisa birača do dana izbora. Kako će oni ostvariti svoje biračko pravo koje im po Ustavu pripada? Iz ovog prijedloga zakona nije vidljivo kako će se ovakvi slučajevi rješavati a oni su u praksi zapravo mogući. I na kraju još jedna primjedba. U nekim člancima predlagatelj upotrebljava riječi može. Na primjer članak 9. isti se može upisati, pa članak 16. može se obavljati, zatim može dati brojčane podatke, članak 35. može se itd., da ne nabrajam dalje. Mislim da u zakonskim regulativama nije upitno koristiti riječ može jer riječ može znači da se nešto može ali isto tako i ne mora ili ne treba učiniti. U zakonskim odredbama izričaj bi trebao biti jasan i ne bi trebao stavljati dileme i mogućnosti dvojakog tumačenja. Treba se jasno naznačiti da se radi o obvezi nadležnog tijela koje će onda snositi i odgovornost za eventualno ne izvršavanje te obaveze a riječi može zasigurno nije u funkciji i zbog toga je kod pisanja zakona ne treba koristiti. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, poštovani zastupnik Valter Poropat. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa eto, uvažena kolegica Martić, drago mi je da upravo u tom smislu razmišljamo na isti način. Dakle, prebivalište moramo razlikovati potpuno od boravišta da nam se ne desi da u tom istom danu jedna osoba dakle da glasa u mjestu prebivališta i u mjestu boravišta. I mislim da ste dobro ovo …/Govornik se ne razumije./… Pa mislim da je to jasno i da će to sigurno predlagatelj s obzirom da je i više kolega govorilo o tom problemu do drugog čitanja i razmotrit i ovo ispravit jer zaista nije jasno ako se kaže da osoba nema prebivalište u Republici Hrvatskoj a ima boravište negdje vani onda se zaista postavlja pitanje gdje mu je prebivalište i gdje će na kraju glasati. Da li tamo gdje mu je prebivalište ili gdje mu je boravište ili i na jednom i na drugom? Jer mora imat negdje prebivalište. Hvala.

dana raspisivanja izbora člankom 39. predloženoga zakona koji glasi, hrvatski državljani koji imaju biračko pravo a nisu upisani u izvatke zaključenih i potvrđenih popisa birača dostavljenih na biračka mjesta mogu na dan izbora dokazivati pravo na glasovanje potvrdom nadležnoga tijela koji vodi popis birača u daljnjem tekstu potvrda za glasovanje itd., nadležno tijelo koje je izvršilo novi upis novi upis u popis birača nakon zaključivanja potvrđivanja popisa birača evidentirat će popis birača davanjem pisane suglasnosti za izdavanje potvrde za glasovanje određenoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu itd., članak 39. stavak 1., 2., 3., 4. poštovane zastupnice Zdenke Babić-Petričević glasače odnosno sve one koji imaju pravo glasa odnosno sve one koji su navršili 18 godina i koji će navršiti 18 godina na sami dan izbora. Ja uvijek polazim od svakoga čovjeka i njegove odgovornosti prema svemu pa tako polazim i od glasača i svakoga pojedinca i njegove odgovornosti prema ovomu zakonu odnosno onome što svaki čovjek ima i sa odgovornošću do sada se to i dogodilo u Republici Hrvatskoj u svih 10 izbornih jedinica i u 11 izbornoj jedinici osim malih pogrešaka. Pa ovaj postojeći zakon od 1992. godine on se nije mijenjao, odnosno do sada se je prema vremenu i mogućnostima popisi birača su vođeni ručno a danas hvala Bogu prijedlogom ovoga zakona i informatizaciju, popisi birača će se voditi u elektronskom obliku što će se sigurno dogoditi ono što svi mi želimo da upravo ono što danas vi kolege zastupnici sa sumnjom prilazite prema svakomu pojedincu odnosno prema svim glasačima u Republici Hrvatskoj koji imaju pravo glasa. Jedna pogreška ne može sigurno opisati sve ono dobro ili nekoliko pogrešaka što se učinilo od 1990. godine na prvim višestranačkim izborima odnosno 1992. godine do dana današnjeg. Sigurno a to ovim zakonom i te male sumnje će se ukloniti i ja se nadam da se neće više dogoditi ono što se pripisuju sve pogreške 11 izbornoj jedinici, njih je bilo i u svim izbornim jedinicama u domovini ali izgleda 11 izborna jedinica je trn u oku mnogima ili to zbog rezultata ili zbog odnosa prema tim ljudima. Meni to nije tako važno, meni je važno da na biračkim izbornim mjestima izvan domovine u svim slučajevima osim u nekim slučajevima koji nisu dokazani bilo je primjedbi. dobro se sjećam 1992. godine kada na biračkim mjestima ili na izbornim mjestima izvan domovine, strani novinari su hvalili državna predstavništva, diplomatsko konzularna predstavništva kako su dobro organizirali izborna mjesta. Mislim i normalno bi bilo da kroz svako izborno mjesto prođe na taj dan izbora između 800 do tisuću ljudi a izvan domovine na izbornim mjestima se se očekuje i preko 10 tisuća ljudi. Ako na jednom izbornom mjestu u jednom generalnom konzulatu dat ću živi primjer Stuttgart gdje prođe na taj dan izbora, hvala Bogu sada su dva dana pa je manje mogućnosti i pogrešaka i jednostavnije je i bolje dobro organizirati izborna mjesta, subota i nedjelja, prate strani promatrači i svakom organizatoru, odnosno predstavniku Republike Hrvatske od samog veleposlanika, generalnog konzula ili člana biračkoga odbora je u cilju da birački, da dan izbora proteče na najvećoj razini. Ja imam i uvijek se kaže tko se sam hvali taj se kvari strani novinari više ih je bilo na i jednoj izbornom mjestu u Republici Hrvatskoj. Dobili smo pohvale od policije, dobili smo pohvale od grada, dobili smo pohvale od Crvenog križa, dobili smo se ne razumije./… dobili smo pohvale i pitali su nas kako je to moguće za nekoliko tisuća ljudi tako dobro organizirati jedno izborno mjesto bez ispada čekajući. Ljudi su čekali i čekaju i dan danas i čekat će odnosno i u buduće će sigurno čekati jer su odgovorni prema svojoj domovini. To i nalaže Ustav Republike Hrvatske po nekoliko sati. i po petnaest sati. Dobro se sjećate gospodo kad je Hrvatska televizija prikazivala u 19,00 sati na izbornim mjestima izvan domovine čeka još po nekoliko tisuća ljudi, dok ovdje ležerno se to događa na našim izbornim mjestima u Republici Hrvatskoj. Dođete, lijepo zaokružite svoj glas, sretnete svoje prijatelje i odete u kafić bez čekanja osam, deset ili više sati. ovim zakonom sigurno će se ukloniti i ta sumnja, ako se dogodila, nije se dogodila, nije dobra jer je i to ugled Republike Hrvatske. međutim, ja ću se osvrnuti na članak 16. i članak 15. koji se danas nekoliko puta ovdje spominjao. Prethodna registracija birača za glasovanje u inozemstvu i članak 15. i članak 16. doprinosi nečemu što će biti sasvim jednostavnije kad Državno izborno povjerenstvo pošalje svoj pravilnik prema našim dekapeima i da će popis birača se moći već upotpunjavati nakon ovoga zakona, odnosno osam dana nakon stupanja ovoga zakona na snagu. Znači, cijelo vrijeme naši dekapei će imati vremena izvan domovine obavijestiti naše ljude da se mogu upisati u popis birača, kada, gdje i kako. Normalno, i danas je ovdje i nekoliko puta rečeno što je to boravak i što je to prebivalište. Sumnja što to znači prebivalište, što to znači boravište izvan domovine te sumnja da će slučajno netko iz Pećuha još doći jedanput u ne znam koje je mjesto sa ovu stranu granice da ne spominjem stalno Hercegovinu ili Imotski ili Hercegovinu ili Makarsku i da će se uputiti nekoliko stotina kilometara i dati glas. Ja to ne prihvaćam da je to dobro. To su male pojedinosti, a s a s ovim zakonom kad ga, kad on postane regularan i kad po njemu se počne raditi sa odgovornošću moramo ga primiti prema, odnosno poslati prema ljudima koji ništa nisu manje odgovorniji nego što su to saborski zastupnici u Hrvatskomu saboru. Događalo se i to će se događati i u buduće ne samo u 11. izbornoj jedinici, nego i u domovini na sam popis birača. Netko će steći pravo glasa u tih 14 dana od dana samih izbora ili zbog opravdanih razloga nije u popisu birača i to im dozvoljava članak 39. predloženoga zakona. Uz najave primjedbe koje smo već rekli i na odboru ovaj Zakon o popisu birača do drugoga čitanja sigurno da će iskristalizirati neka nepovjerenja koja su danas ovdje iznesena i s ovim zakonom ćemo doprinijeti da izbori u Republici Hrvatskoj i izvan nje da se organiziraju i održavaju na jednoj velikoj razini kako je to zaslužila Republika Hrvatska bez ocjene OESS-a ocijenimo ga mi sami.

Kolegica Babić-Petričević je rekla otprilike ovo. Jedna pogreška ili nekoliko pogrešaka ne može se pripisati svim slučajevima i onda je rekla kolege sumnjaju na svakog pojedinca i ovaj zakon će riješiti te probleme. tu se ne radi o jednoj ili nekoliko pogrešaka, nego se radi o puno propusta kojih su do sada maltene prilikom svakih izbora koji su bili, o kojima se govorilo. Jer, kako onda objasniti ako je to jedna ili nekoliko pogrešaka kako objasniti da u popisu birača nekih gradova neću sad spominjati samo Makarsku. Evo i kolega Štengl je govorio o tim problemima u njegovom kraju. Znači da imamo upisano više birača odnosno više osoba nego što ih zapravo imamo stvarnih stanovnika jednog grada. I to ne jedan ili dva nego se to radi o nekoliko tisuća takvih upisanih osoba. I ne radi se tu o nikakvoj sumnji prema svakom pojedincu. Mi prema nikome, na nikoga ne sumnjamo nego se jednostavno radi o našoj stvarnosti i onome što se u praksi dešavalo. I ono što sam rekla i u svojoj raspravi ovaj zakon te probleme neće riješiti jer se način stvaranja popisa birača praktički ne razlikuje od onoga na koji se to radilo dosadašnjim, u dosadašnjem stvaranju biračkih spiskova i to je ono što sam rekla da bi zapravo zakonodavci trebali riješiti, odnosno imati način na koji bi se što je moguće više nikad se neće moći sto posto biti sve točno i ažurno, ali da se što je moguće više ti spiskovi ažuriraju i da ovakvih pojava

Gospodine predsjedniče, kolegice. Sigurno od 1992. godine svake godine u vrijeme izbora popisi birača, izborni zakoni su bolji i na osnovu tih zakona od popisa birača do izbornih zakona bilo je lakše i organizirati i sprovesti izbore. I ovaj zakon će biti pri pomoći mjerodavnima da popis birača bude što kristalniji, što jasniji i što točniji. To bi bilo jedno. Drugo, pa evo i još u očekivanju večerašnje najave zakona kolege Letice možda će nam i on biti u dobrobiti za ovo u što vi sumnjate.

Nepobitna je činjenica da pri svakim izborima ustanovimo kako nas je sve manje. Da je stanovnika sve manje, a birača sve više. A tek kad bude dozvoljena sigurno da će i to doprinijeti. Ali to će onda doprinijeti zdravijem valjda i ovom podmlatku. tko će, šalu na stranu. Naime još se sjećamo svi one i smiješne i tragične priče s jednog birališta s nedavnih izbora gdje jedan čovjek kaže za svog oca da je njemu otac umro prije 15 godina ali da on redovito dođe vidjeti na to biralište ne bi li vidio svog oca koji je umro prije 15 godina a koji se valjda ukaže svaki put kad su, kad je glasovanje. Ali ga vidio nije. Ali otac je glasovao. E sada, cilj i ovog Prijedloga zakona vjerujem jeste upravo da se takve stvari eliminiraju. Da se eliminira sva ona maštovitost i kreativnost pojedinih potencijalnih birača i glasača koji prerevnosno shvaćaju svoju ulogu. I činjenica je nepobitna da iako naš Kazneni zakon poznaje 5, 6 kaznenih djela u glavi izborne prevare i izborne krađe nitko nikada za to nije odgovarao. Iako su na određenim mjestima, određenim biračkim mjestima nepobitno je utvrđeno da su krađe izvršene ali nikada nitko osobno za to nije, dakle učin je dokazan ali ne i počinitelj. Evo već je desetljeće prošlo kada je u Zadru dakle ustanovljena izborna krađa i kada je brod znakovitog naziva «Brzi» plovio do otoka Preka i nazad tri dana. … /Upadica: Broz./ To je ono kao vaša replica odnosno replica. To je zarazno izgleda. E sada dakle ovaj Prijedlog zakona upravo ima za cilj, trebao bi imati za cilj, tako je i predstavljen da eliminira svake takve pokušaje. I istina je i tako nepobitna da je unazad nekoliko godina i to se nastavlja, da se upravo sistemom elektronike uparuju prebivališta, eliminiraju oni ljudi koji su negdje evidentirani sa prebivalištem da se negdje ne pojave ti isti ljudi kao potencijalni glasači na nekom drugom mjestu. I mislim da je već sa takvim unazad nekoliko godina dobar dio skinut i dobar dio je uređen. U znatnoj mjeri su poboljšani birački spiskovi odnosno popisi birača. Taj popis uparivanja bio je mukotrpan, dugo je trajao, ali dao je izvjesne rezultate. Ali očito da to nije dovoljno. Ali osnovni problem nije jesu li samo popisi birača uredni nego zato jer nije važno da li je netko, jako je važno, ali nije presudno kod izbora da li je netko upisan na popis birača ukoliko je umro, ukoliko tu neće ni glasati da ga netko, nego je veliki izazov da netko ne zloupotrijebi. Eto zato je to nama jako interesantno. Ali to znači da je netko počinio i kazneno djelo. E sad, kako to spriječiti? Ovaj Prijedlog zakona ukoliko ne dođe do konkretnih izmjena i kod Zakona o prebivalištu i rigorozne kontrole nećemo puno postići. Nema nikakvih sankcija za lažno prijavljivanje prebivališta. Odnosno čak pogrešno naša nadležna tijela, policijske uprave dakle i koje vode evidencije upravo o prebivalištu, a to je policijska uprava koja u biti i dostavlja evidenciju prebivališta. Prema tome popisi birača i oni koji su zaduženi sada i po ovom zakonu da vode popis birača oni ih vode na temelju evidencije koje ima policijska uprava. naravno da je to mukotrpan posao, ali to je nešto što je u svim zemljama već provedeno i da, nemaju ovakvih problema ali itekako kontroliraju nečije prebivalište. Ne samo i najmanje radi izbora nego radi svih ostalih prava; plaćanja poreza, različitih davanja odnosno primanja i povlastica ali i obveza koje ima, takav koji ima evidentirano prebivalište. Prema tome nije u volji nekog čovjeka, građanina da se on, da prijavi svoje prebivalište jer eto mu se tako prohtjelo. Tu bi on prebivao zbog toga što eventualno ima, pa su naša nekad, pa su naša tijela naročito policijske uprave smatrala da eto dovoljno da netko ima kuću u vlasništvu u nekom mjestu i da je to već već valjani dokaz da on tu prebiva. Pa ne mora on uopće tu prebivati. Dakle … /Govornik se ne razumije./ … prebivač ili netko tko se negdje nastanio, dakle to imamo i definiciju, tko se negdje nastanio sa trajnim dakle ne samo taj materijalni odnosno stvarni značaj i tu jednu pravnu činjenicu. I provjerljivu, egzaktno provjerljivu činjenicu da netko tu prebiva zaista nego ima animus da se on tu nastanio sa namjerom da trajno i prebiva. Da izuzmemo one situacije kad mora otići na školovanje, u vojsku ili neki drugi, ili kad zbog bolesti ili nekih drugih životnih potreba trenutno boravi na nekom drugom području. Međutim prebivalište kod nas nitko ne kontrolira. I zato to je težak, mukotrpan zadatak ali trebalo bi dati u nalog policijskim upravama da provjeravaju prebivališta građana. Onda to je osnovno, ali jednom treba krenuti od toga. Jer sve moguće manipulacije, kažem ne samo zbog izbora, možda i kažem i najmanje izbora nego i ono što košta državu veliki je odljev sredstava gdje ljudi prijavljuju svoje prebivalište a tu ne prebivaju. Dakle eklatantan primjer je upravo Makarska gdje smo ustanovili bili na jednoj kućnoj adresi da su kažem, ponavljam ljudi plošna bića nisu mogli boraviti u toj kući. Koliko ih je prijavljeno bilo na jednoj jedinoj adresi. To je činjenica bila. Dakle i već takav primjer može dakle, dakle može da se krene najprije od tih eklatantnih primjera i da policijska uprava to joj je na kraju krajeva i dužnost. Ali ta dužnost bi trebala biti izrijekom navedena. Možda ne sada i u ovom zakonu, imamo i drugi zakon koji bi mogao to riješiti. I na naj, da na taj način pomoći jer se taj, ovaj naš Prijedlog zakona nadovezuje na takav Zakon o prebivalištu. Poznati je slučaj javno obznanjen poznatog bračnog … /Govornica se ne razumije./ … glumaca koji iz Amerike, iz tople Kalifornije prebacili su se na hladni sjever Europe ne iz toga što im se više, zbog toga što im se više sviđa boraviti u toj zemlji hladnoj i neprimjerenoj njihovim životnim navikama nego što im je tamo manji porez. Ali ta država kontrolira točno jesu li 6 mjeseci 1 dan prebivali u toj državi. I naravno da je u tim zemljama koje imaju sređeniju upravu lakše evidentirati te neke sporadične situacije nego kod nas se uhvatiti, dakle ni jedna vlast se nije ozbiljno uhvatila u koštac sa ovim problemom ali to zajednički treba početi rješavati. Bit će više onda sredstava i za pravednije raspodjele i među ljudima u trošenju proračunskog sredstva, ponavljam u pogledu različitih povlastica, beneficija, pružanja zdravstvenih usluga i Bez toga je sve uzaludno. Na kraju krajeva ovaj Prijedlog zakona ne sadrži kaznene odredbe ako se netko ponaša počevši od pojedinca, a na vlastito pod ovlaštenih tijela koji se ne pridržavaju ovog prijedloga zakona. Gotovo nema prijedloga zakona koji nema i svoje kaznene odredbe za slučaj, dakle prekršajne odredbe za slučaj da određeno tijelo ili pojedinac po njima ne postupa. A ovaj tako značajan prijedlog zakona to ne sadrži. Pa evo ja predlažem da se u tom smislu i nadopuni. Jako je važno zato inicijativa dakle i da u ovoj situaciji kad trebamo svi učiniti jedan pojačani napor u sređenju takve jedne situacije dakle evidencija samog prebivališta da se omogući ne samo svakom građaninu da pregleda svoj upis nego da vidi, kontrolira upise drugih. To nije nikakva tajna. Da se to omogući političkim strankama, da se to omogući udrugama. I na taj način pripomognu i samoj državi da kontroliraju neke osobe. Svi znamo u našem susjedstvu tko živi. Svi smo bili na nekim sprovodima, a ti ljudi jer su umrli u Americi i tako nisu evidentirani u maticu umrlih. Ako je već dužnost naravno tijela koje vode matice rođenih, umrlih, vjenčanih onda i da o tome, ovdje se sada i tako predlaže u članku 8. da o tome odmah obavijeste tijelo koje vodi popis birača onda tim prije su dužne to učiniti i za osobe koje su napunile 18 godina. Jer se uporno jednom malom čovjeku, znači kad prvi pristupi biralištu da država vodi računa o njemu, da ga evidentirala i da dakle se on već nalazi na spisku nego već da taj prvi susret kao punoljetni građanin susretne se sa jednom nebrigom, to je jako važno i radi neke edukacije i prema tim mladim ljudima i prema odnosu njihovom prema državi, a onda i uzvratom države prema takvoj jednoj maloj osobi. predlažem da se i ovdje ta odluka u članku 8. stavak 4. nadopuni da se po službenoj dužnosti evidentiraju odmah, dakle i takve osobe koje su napunile 18 godina. I mislim da ovaj rok od 14 dana kada se zaključavaju, odnosno ti birački spiskovi je nekako preširok, jer mi se danas živi brže, standardi brzine kretanja su viši nego što je to bilo prije 10, 15, 20 godina, a puno promjena i života i smrti se može dogoditi u tih 14 dana. Prema tome jedan rok u roku 7 dana bi bio sasvim primjeren. Hvala lijepa. Hvala. Replika, poštovani zastupnik Slaven Letica. **Letica, Slaven (Nezavisni)** Malo tužan, općeniti ton je nekako da se više sumnja u birače nego u birane. Moje osobno iskustvo je da su veći prevaranti oni koji se daju birati. Uzmite, nemoj, ja vas nisam prekida. Na lokalnim izborima 2 dana prije izbora ili 15 dana ljudi idu, prijave se u Veliku Goricu, Sisak, a svatko zna da živi ovdje. To je prva stvar. Druga stvar kad je u pitanju znači ja osobno smatram da je narod hrvatski puno pošteniji, a dio tog naroda su birači. To je prva stvar. Da su veliki prevaranti obično birani. A što se tiče prevara, ja imam apsolutne dokaze da su najveće prevare kod nevažećih listića. Zato što je tehnologija tu prevara najlakša. Kad se ljudi koji kontroliraju raziđu dovoljno da se zaokruži jedno mjesto. Imate u mojoj izbornoj jedinici sam ja ima 3 tisuće i 200 nevažećih listića. Nema ni teorijske mogućnosti sa čipovima i sa SMS-ovima da se otkriju ti prevaranti. Prema tome ja mislim da je nekorektno birače i taj nesretni hrvatski narod optuživati u ime nekog morala onih koji su birani, a koji su veći prevaranti. Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa ja mislim da mi ne trebamo ovdje sada u tom smislu se dodvoravati i na taj način skupljati političke poene, jer ovdje se radi o popisu birača. pasivno i aktivno pravo su često vezani. Pa prema tome, onaj koji želi iskoristiti svoje pasivno pravo, tj. da bude biran mora i birati, tj. imati i ovdje biti prijavljen na određenom mjestu. A sve te zloupotrebe se dakle doživljavaju i događaju prije pasivnosti, dakle i kad se iskorištava aktivno pravo, tj. pravo birača. Ali ja sam upravo o tome i govorila. Jer o zlouporabama onih koji su zadužene za tu kontrolu. A to sve proizlazi upravo iz onog ključnog problema na kojeg sam i dala akcent a to je lažnog prijavljivanja i lažnog prijavljivanja prebivališta bilo onih koji biraju ili onih koji se bira. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Antun Palarić. Izvolite. **Palarić, Antun** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Evo nakon duge i iscrpne rasprave koja je po mom mišljenju ipak išla u prilog donošenju ovog zakona ili boljeg uređenja popisa birača osvrnut ću samo na nekoliko po meni važnih teza sada, a naravno za kod drugog čitanja onda ćemo detaljno odgovoriti što smo prihvatili, a što nismo i iz kojeg razloga. Kao prvo ponovno osuđujem sve izborne prevare. Na izborima nisu glasali mrtvi. Netko je napravio izbornu prevaru, to je za svaku osudu i neka tijela pravne države poduzmu mjere da se zbog generalne prevencije takve stvari sankcioniraju i mislim da će se s time svi složiti. Drugo, nema dvostrukih upisa. Baš jedinstveni matični broj i tehnologija i naša namjera i volja da tu stvar riješimo, nema dvostrukih upisa. Ako netko ima prebivalište u Hrvatskoj i prebivalište vani on je upisan u prebivalištu u Hrvatskoj i ne može biti upisan na dva mjesta. To sustav ne dopušta. To mi ne dopuštamo. A i napravili smo takav sustav koji to neće dopustiti. Briga za mlade, da, to je naša briga. Zato pozivam uvijek pred izbore mlade i zato uvijek pribjegavamo jednom triku ili štosu ili predviđanju tako da mi znamo izboru su raspisani za dan nedjelju 15. toga i toga i nama sustav kaže tko će u tih 7 dana navršiti 18 godina i oni su tu, oni su već unutra. Problem je što život neće stati, jer i dva dana prije izbora recimo izbori su u nedjelju, u petak Policijska uprava Zagrebačka primit će 50 ljudi koji će se prijaviti u Zagreb kao novi stanovnici, a negdje su tamo. Onda će se to rješavati ovim sustavima kako je to već riješeno. Naravno, problem prebivališta ne možemo riješiti mi u uredu. Ne možemo riješiti to ovim zakonom. Ne volim osuđivati nikoga, ali u Zakonu o prebivalištu postojao je uvjet da netko mora imati stan ili ugovor o stanovanju, ali Ustavni sud je to ukinuo. Jer kaže to je u suprotnosti sa pravom slobode kretanja. I sada, netko dođe, kaže možda nije mjesto, ali u mom stanu još uvijek je prijavljena bivša vlasnica stana, ja je ne mogu izbaciti, ne mogu je brisati. To možda stvarno nije mjesto da o tome govorim ali je to tako i to će se riješiti. Riješit će Zakon o prebivalištu, to je ministar najavio na ovom okruglom skupu, Okruglom stolu. Taj Okrugli stol je otvorio sa svih aspekata ovu problematiku i bilo je puno ljudi, žao mi je što nisu svi došli koji su bili pozvani, a mnogi su bili pozvani. No, evo zahvaljujem svima koji su dali korisne prijedloge, mi ćemo to ugraditi jer nemamo tu nikakve rezerve osim rezerve prema zaštiti osobnih podataka. Za nas je zaštita osobnih podataka nešto vrlo važno. Mi smo zatražili od komisije za zaštitu osobnih podataka da se izjasne o tome šta bi to značilo davati popis birača u bilo kojem obliku nekome tko nije tijelo državne vlasti i čekamo odgovor. Dobiti ćemo ga prije drugog čitanja. Što se tiče nekih manjkavosti u pogledu što sam na odboru rekao u pogledu izlista kada se preko web stranice ili SMS-om traži pitanje nacionalne pripadnosti, dao sam nalog operateru da ubuduće se i to može tko želi provjeriti da može provjeriti svak' za sebe. Eto hvala svima još jedanput.